Naslednji je na vrsti gospod Primož Siter, predstavil bo stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. Hvala lepa za besedo. Spoštovani poslanke in poslanci, predstavniki ministrstva, dober dan! Zakon o osebni asistenci je bil sprejet februarja 2017. V Levici mu nismo nasprotovali, saj se zavzemamo za pravico celovite osebne asistence kot univerzalne pravice za vse, ne glede na premoženje ali dohodek. Dobra plat tega zakona je, da je opredelil zajamčeno pravico do osebne asistence, kar je bil korak naprej iz točke nič. Pozitivno je bilo tudi to, da so gluhi brez pravice do dodatka za tujo pomoč in postrežbo dobili vsaj komunikacijski dodatek. Smo pa že takrat opozarjali na veliko napako pri snovanju tega zakona, ki se je tudi v praksi izkazala za ključno. Zakon je namreč področje osebne asistence popolnoma liberaliziral in poklic osebnega asistenta prekariziral. Praktično vsak je lahko postal tako izvajalec kot tudi asistent brez ustreznega usposabljanja ali nadzora. Aktualni predlog nekatere napake poskuša delno odpraviti, a ustvarja tudi nove. Najprej, v Levici smo zgroženi nad tem, kako slabo je zakon pripravljen. Po mnenju ZPS, ki ima resne pripombe k praktično vsem členom, je ta novela ustavno sporna, nejasna, nesistematična, nepregledna, neobrazložena, neskladna z drugimi zakoni, jezikovno neustrezna in neskladna z veljavnim Zakonom o osebni asistenci. Ministrstvo bi moralo pripraviti nov, celovit in pregleden zakon, a se je zavestno odločilo, da tega ne bo storilo. Še več, zaradi omejitve ene tretjine členov zapisane novele je zakon razmetalo in ga naredilo povsem nepreglednega. Potem pa je koalicija izglasovala še obravnavo po skrajšanem postopku, čeprav za to sploh niso bili izpolnjeni pogoji, saj nikakor ne gre le za manjše spremembe. Izredno slabo pripravljen predlog in sprejemanje po skrajšanem postopku pomenita le eno tveganje, da se bo na področju osebne asistence pojavilo še več anomalij in še več izkoriščanj. Zato ga v Levici ne moremo podpreti. Vlada je pri pripravi tega zakona ravnala neodgovorno tako do uporabnikov – invalidov, ki potrebujejo osebno asistenco, kot tudi do delavcev – osebnih asistentov, ki pomoči potrebnim vsak dan nudijo V Levici prav tako ne moremo podpirati zakona, ki predvideva, da se bodo sredstva za osebno asistenco v naslednjih letih vsako leto zmanjšala za 10 milijonov evrov. Po drugi strani predlog nekoliko bolje regulira izvajalce osebne asistence, opozarjamo pa, da to nikakor ne odpravlja prekarizacije delavcev osebnih asistentov, saj je še vedno dovoljeno, da so asistenti sami lahko samostojni podjetniki oziroma da delo opravljajo na drugih pogodbah civilnega prava. V zvezi s tem tudi predlagamo amandma, da naj se osebne asistente obravnava normalno kot vse ostale delavce in da naj se jih redno zaposli in prizna delavske pravice. Nobenega razloga ni, da bi osebne asistente razumeli kot podjetnike, ampak samo in zgolj kot delavce, ki jim pripadajo delavske pravice, kot so varstvo pred odpovedjo, dopust, minimalna plača, regres; skratka vse pravice po delovnopravni zakonodaji, ki sicer pripadajo delavcem. Z amandmajem predlagamo tudi, da lahko osebno asistenco uporabniku opravlja največ en družinski član, kot je predlagala tudi strokovna skupina in kot je bilo določeno v prvi različici novele. Zaradi določitve, da so lahko osebni asistenti tudi družinski člani, sta se namreč pojavila dva problema. Ustvaril se je konflikt interesov med zagotavljanjem dohodka družini in potrebami uporabnika ter večplastne težave pri sposobnosti družinskih članov za zagotavljanje osebne in čustvene avtonomije. Družinski člani so v tesnem osebnem odnosu z osebo, od katere je odvisen njihov dohodek. Družine so tako razpete med uporabo instituta osebnega asistenta za reševanje lastnih finančnih stisk družine ter na drugi strani med uporabo instituta za dejansko dobrobit uporabnika. V Levici smo vztrajali leta 2017 in tudi danes vztrajamo, da je treba osebno asistenco razumeti kot de facto javno službo in da je treba preprečiti ustanavljanje »podjetij«, ki bi izvajala osebno asistenco. Naši pozivi so takrat in na tokratni odborni obravnavi naleteli na gluha ušesa, zato zakona ne bomo podprli. Hvala lepa. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Tadeja Šuštar Zalar bo predstavila stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala za besedo, spoštovani predsednik. Državni sekretar, kolegice in kolegi! Danes obravnavamo zakon, ki ga je Državni zbor brez glasu proti sprejel leta 2017 na pobudo Nove Slovenije – krščanskih demokratov. V tem času so se pokazale nekatere pomanjkljivosti glede izvajanja osebne asistence, zato je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravilo predlog sprememb. V sedanjem sistemu je odločalo o upravičenosti do osebne asistence in v kakšnem obsegu se bo pri uporabniku le-ta izvajala kar 110 ocenjevalcev. Ti ocenjevalci so bili velikokrat nestrokovni, opravili so zgolj kratko dvodnevno izobraževanje, uporabniki pa so z naučenimi odgovori vedeli, kaj morajo reči, da so bili upravičeni do osebnega asistenta. Po novem pa bodo upravičenost do osebne asistence ocenjevali bolj usposobljeni izvedenci v okviru Inštituta za socialno varstvo. Ti bodo tudi pri vseh dosedanjih upravičencih v treh letih ponovno preverili, ali osebno asistenco zares potrebujejo. Po novem bodo izvajalci osebne asistence humanitarne in invalidske organizacije ter zavodi in društva, ki delujejo v javnem interesu na področju invalidskega ali socialnega varstva. Pri izvajalcih osebne asistence bodo lahko osebni asistenti delo opravljali na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali kot samostojni podjetniki posamezniki, vendar največ v obsegu 40 ur na teden. Na podlagi podjemne pogodbe ter kot začasno ali občasno delo dijakov, študentov in upokojencev bo možno samo nadomeščati redno zaposlene osebne asistente, in sicer največ 720 ur v koledarskem letu. Delo osebnega asistenta bosta lahko opravljala največ 2 ožja družinska člana uporabnika. Novost je, da mora izvajalec osebne asistence imeti najmanj 10 uporabnikov. Vsi izvajalci bodo morali imeti zaposlenega strokovnega vodjo, večji izvajalci pa še usklajevalca osebne asistence. Da pa bomo preprečili zlorabe, ki se dogajajo, da je istočasno oskrba zagotovljena dvakrat, se bo osebna asistenca izključevala z institucionalnim varstvom, družinskim pomočnikom, dolgotrajno bolnišnično obravnavo, institucionalnim varstvom po predpisih, ki urejajo šolsko zakonodajo, storitvijo socialnega vključevanja bivanje s podporo in prestajanjem zaporne kazni. Ne bo pa se izključevala s storitvijo pomoči na domu in pravico do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, vendar se odobrene ure osebne asistence zmanjšajo za število odobrenih ur drugih storitev. Enako velja tudi za ure, ko je uporabnik osebne asistence vključen v izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa, da se ure ne podvajajo. Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati bomo spremembe Zakona o osebni asistenci soglasno podprli. Hvala. Hvala lepa. Mojca Žnidarič bo predstavila stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra. **MOJCA Hvala za besedo, lep pozdrav vsem prisotnim! Izvajanje osebne asistence je že nekaj let pod drobnogledom tako uporabnikov kot politike, oboji pa se strinjamo, da so določene spremembe vendarle potrebne, saj so se – kot v marsikaterem drugem zakonu – pomanjkljivosti izvajanja v praksi pokazale sčasoma, ko je zakon uspel zaživeti in pokazati tudi kakšno slabo plat ali anomalijo. Predvsem je treba v prvi vrsti izpostaviti, kar tudi sam predlagatelj zakona poudarja, da izvajanje osebne asistence nikakor ne more biti pridobivanje dobička. Iz tega načela se je oblikovalo kar nekaj rešitev v obravnavani noveli. Osebno asistenco bodo še naprej izvajale humanitarne in invalidske organizacije s pridobljenim statusom, zavodi in društva pa bodo morali pridobiti status delovanja v javnem interesu na področju invalidskega oziroma socialnega varstva. Zaradi zagotavljanja kakovosti pri izvajanju osebne asistence ter izključevanja osebne asistence s pridobivanjem dobička se delovne obremenitve osebnih asistentov, ki delo opravljajo kot samostojni podjetniki posamezniki, omejujejo na obseg ur, kot velja za zaposlene na podlagi zakona, ki ureja delovna razmerja. Po podjemni pogodbi ali v okviru začasnega oziroma občasnega dela dijakov in študentov pa bodo osebni asistenti po novem lahko zgolj nadomeščali redno zaposlene osebne asistente, in sicer v obsegu do 720 ur letno. Enako velja tudi za upokojence, ki bodo osebnega asistenta lahko le nadomeščali v okviru začasnega in občasnega dela v skladu z Zakonom o urejanju trga dela. Od izvajalcev osebne asistence se po novem zahteva tudi določene izkušnje oziroma posebna znanja s področja izvajanja osebne asistence. Storitev bodo morali izvajati za vsaj 10 uporabnikov, zaposliti pa bodo morali tudi strokovnega vodjo. Ker je na podlagi dosedanjih izkušenj bilo ugotovljeno, da strokovne komisije niso imele enakih meril pri ocenjevanju, je v predlogu novele predvidena ponovna ocena za uporabnike, ki so sicer že upravičeni do osebne asistence. Predlog predvideva tudi nov izvedenski organ. Ta bo ustanovljen v okviru Inštituta za socialno varstvo. V Poslanski skupini Stranke modernega centra pozdravljamo tudi rešitev, ki se nanaša na število družinskih članov, ki lahko opravljajo osebno asistenco, saj bosta v skladu z novim predlogom lahko osebna asistenta največ dva družinska člana. Nekateri so pri tej rešitvi izrazili pomisleke, saj so mnenja, da so družinski člani manj primerni za osebne asistente, ker ne podpirajo dovolj uporabnikove samostojnosti. Tukaj je namreč treba imeti v mislih, kaj sploh osebna asistenca je. V skladu z veljavno definicijo je osebna asistenca opredeljena kot pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Verjamemo, da včasih skrb družinskih članov za zdravje in dobrobit uporabnika lahko trči ob definicijo osebne asistence, ključno pa je, da uporabnik ostaja zadovoljen, da si asistenta izbere sam in da se mu v največji možni meri zagotavlja maksimalna stopnja samostojnosti za dosego statusa enakopravnega člana naše družbe. Osebni asistenti niso vsi enaki, kot tudi družinski člani ne, vsi pa morajo stremeti k skupnemu imenovalcu, ki se odraža v definiciji osebne asistence in z njo povezanim zagotavljanjem enakih možnosti za uporabnike, ter doseganju zakonskih standardov. Novela Zakona o osebni asistenci predvideva še nekaj drugih novosti, izpostavili smo le ključne. Vse ocenjujemo kot dobre in ustrezne, z nekaterimi dopolnili pa bi jih lahko še izboljšali, a o tem nekaj več govora v nadaljevanju, pri razpravi o vloženih amandmajih.

hvala za besedo. Dobri dve leti po uvedbi prvotnega Zakona o osebni asistenci je pred nami novela, s katero Vlada želi popraviti pomanjkljivosti, ki so se pokazale v dosedanjem izvajanju Zakona o osebni asistenci. Skladno z novelo osebne asistence tako ne bodo več mogli izvajati samostojni podjetniki posamezniki, temveč le humanitarne organizacije in invalidske organizacije s pridobljenim statusom ter zavodi in društva s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu na področju invalidskega oziroma socialnega varstva. Prav tako bo zakon po novem od izvajalcev zahteval določene izkušnje s področja izvajanja osebne asistence. Predlog predvideva vnovično oceno za uporabnike, ki so že upravičeni do pravice do osebne asistence, saj se je izkazalo, da strokovne komisije niso ocenjevale po enotnih merilih. Navsezadnje pa so se tudi proračunski izdatki povečali več kot desetkrat, čeprav je bilo predvideno veliko manj. Eno izmed novosti predstavlja tudi omejitev števila družinskih članov, ki lahko opravljajo osebno asistenco, in sicer na dva ožja člana družine. s tem je bilo v razpravi na matičnem delovnem telesu izraženo stališče uporabnikov, da bi bilo bolje, da družinski člani ne bi bili osebni asistenti, saj to ne gre v smeri zagotavljanja neodvisnega življenja invalidov. Osebna asistenca namreč ni socialni korektiv, ampak človekova pravica. Zato starš, ki je najpogosteje tudi zakoniti zastopnik, ne more biti hkrati še osebni asistent ali izvajalec osebne asistence, saj gre za konflikt interesov, v katerem je uporabnik pogosto ujetnik interesov staršev in družine. Glavni cilj osebne asistence pa je ravno omogočanje neodvisnosti in aktivnosti prejemnika osebne asistence. Tudi sami menimo, da je eno od ključnih področij osebne asistence, ki bo najbrž v prihodnje še doživelo spremembe, ravno opredelitev možnih izvajalcev osebne asistence s strani družinskih članov. Nujno pa moram opozoriti tudi na mnenje Zakonodajno-pravne službe, ki meni, da predlog zakona vnaša rešitve na neustrezna mesta, kar pomeni, da predlagane rešitve z uvedbo veljavnih členov niso povezane in vanje ne sodijo, pač pa so povezane z drugimi členi zakona. Na ta način se vzpostavlja nejasnost, nesistematičnost in zmanjšuje preglednost zakonske ureditve, s tem pa pravna varnost. Hkrati pa se s predlogom zakona na nekaterih mestih menja tudi koncept osebne asistence, tako ob pogledu spremembe izvajalcev, strokovnih komisij kot vloge Inštituta za socialno varstvo. Kljub posameznim sprejetim amandmajem te pomanjkljivosti niso bile odpravljene. V Poslanski skupini SAB menimo, da je predlog zakona sicer korak v pravo smer, saj so spremembe pri izvajanju osebne asistence potrebne, zato sprejemu zakona ne bomo nasprotovali; a vendar z vidika vseh izraženih kritik in pomanjkljivosti se bomo

Hvala za besedo, gospod predsednik. Državni sekretar s sodelavko, kolegice in kolegi, vsem lep dober dan! Leta 2017 smo kot zakonodajalci in kot družba naredili pomemben premik pri implementaciji pravice do osebne asistence kot sredstva za doseganje neodvisnega in kvalitetnejšega življenja posameznikom z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami. Zakon se sicer uporablja od leta 2019 naprej, a slaba tri leta so bila dovolj, da so se ugotovile prve pomanjkljivosti in anomalije veljavne ureditve, ki terjajo ustrezne dopolnitve in popravke. Na njih pravzaprav opozarjajo vsi ključni deležniki, soudeleženi v izvrševanju pravice do osebne asistence. Do sprememb zakona bi sicer moralo priti že prej, a bolje je pozno kot pa nikoli. Ključna rdeča nit tokratnih sprememb in dopolnitev je odprava anomalij veljavnega zakona, zagotavljanje večje kakovosti in več kot potrebnega nadzora nad izvajanjem osebne asistence ter hkrati tudi večje neodvisnosti in samostojnosti uporabnikov osebne asistence. Nepovezani poslanci se strinjamo s predlaganimi rešitvami, saj se je od leta 2019, ko se je zakon začel uporabljati, izgubil njegov duh in dogajale so se številne zlorabe, na katere je treba odreagirati. Dejstvo je, da je izvajanje osebne asistence v nekem smislu postal družinski posel, namesto da bi bilo vodilo omogočanje samostojnosti uporabnika. Zato je prav in edino smiselno, da se osebna asistenca izvaja kot nepridobitna dejavnost in da se samooklicane podjetnike umika kot njene možne izvajalce. Omejitve se postavljajo tudi pri jasnejših pogojih za usposabljanje izvajalcev ter za zaposlitve strokovnega vodje. Strokovne komisije do sedaj potrebe po osebni asistenci niso ocenjevale po enotnih merilih, zato se predvideva tudi ponovna ocena za uporabnike, ki so do pravice sicer že upravičeni. Po novem se bodo v register izvajalcev asistence lahko vpisali le tisti, ki jo bodo izvajali za najmanj deset uporabnikov. Po naši oceni pa je ena od pomembnejših novosti predlaganega zakona pravilo, da se število družinskih članov, ki smejo biti osebni asistenti, omeji na dva. Ideja neodvisnega življenja poudarja, da so hendikepirani zmožni upravljanja svojega življenja, da imajo pravico do izbire podpore in pravico, da živijo v skupnosti. Če nekdo izbere življenje v zavodu, ker drugega ne pozna ali ni na voljo, to ni izbira. Enako velja, če živi doma in zanj skrbijo svojci. Osebna asistenca je torej institut zagotavljanja neodvisnosti njenih uporabnikov in ne more biti primarno namenjena reševanju socialnega položaja družine. Z možnostjo, da sorodnik postane osebni asistent, se uporabniku ne razširjajo prostori svobode, temveč se vrnejo v okvir institucije družine. Seveda je pomoč in podpora družine pomembna, a ne na način, da z njo materialno pridobijo ostali člani družine, največ pa izgubijo predvsem tisti, ki osebno asistenco nujno potrebujejo – uporabniki. Zato je izjemno pomembno, da bo zakon v prihodnje še bolj uveljavljal filozofijo neodvisnega življenja, ne da bi postal še eden od tistih zakonodajnih okvirjev, ki reproducirajo pokroviteljski sistem socialnega varstva. Ker predlagani zakon krepi transparentnost in nadzor nad izvajanjem, izboljšuje kakovost osebne asistence in povečuje neodvisnost uporabnikov, bomo nepovezani poslanci predlog zakona podprli. **PREDSEDNIK IGOR ZORČIČ:** Hvala lepa. Jani Ivanuša bo predstavil stališče Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke. Še enkrat lep pozdrav vsem skupaj prisotnim, še posebej vam, predsedujoči, in seveda predstavnikom Vlade! Danes je vse preveč samoumevno in vse težje se postavljamo v vlogo in stisko drugih. Običajno se pomena nečesa zaveš šele takrat, ko tega nimaš več. Če sem iskren, si ne znam predstavljati, kakšno bi bilo moje življenje, če bi bil v polnosti odvisen od koga drugega. Upam, da tega nikoli ne bom občutil na lastni koži. Laž bi bila, če bi pametoval kot nekateri, da razumem, kaj vse potrebujejo tisti, na katere se Zakon o osebni asistenci nanaša. Odkrito lahko povem, da nimam pojma in da jih občudujem, da še kljub vsemu imajo toliko energije in volje do življenja. A vendar mi nekatere stvari nekako ne dajo miru. Zakon se nanaša na 2 tisoč 475 uporabnikov, marsikatere organizacije so v njihovem imenu sodelovale pri nastajanju omenjenega predloga zakona. A velik del teh organizacij meni, da se jih ni slišalo. Razumem, da se vsega ni moglo upoštevati, a vendar me to bega. Hkrati ne morem mimo tistih 40 ur na teden. teden. Ne vem, kdo je komu služba, izvajalec asistence ali uporabnik, ker odnosi so bistveno bolj komplicirani in jih ni mogoče zajeziti na neke ure. Če se ustavim tudi ob tem, da samostojni podjetniki ne bodo mogli več pridobiti statusa izvajalca osebne asistence ter da je slednja namenjena le humanitarnim organizacijam in invalidskim organizacijam s pridobljenim statusom ter zavodom in društvom s pridobljenim statusom delovanja v javnem interesu, se hkrati sprašujem, če se vse skupaj ne sprevrača le v dober posel. Ne vem, če je jasno, da je marsikateri družinski član odprl svoj espe, da je lahko izvajal osebno asistenco, ker druge poti ni bilo. A ker je teh bolj malo, potem verjetno ni pomembno, ali kako? Ne razumem tudi, zakaj se predvideva ponovna ocena za uporabnike, ki so že upravičeni do pravice do osebne asistence. Razumem, da se je izkazalo, da strokovne komisije niso ocenjevale po enotnih merilih, ampak zakaj morajo potem vsi čez celoten postopek?! Zame je to le razvrednotenje že tako ranjenega in zaznamovanega človeka. Ne razumem pa tudi tega, zakaj sta se kljub težnji organizacij, ki zastopajo uporabnika asistence, ohranila dva družinska člana, ki lahko asistenco izvajata. Če se ne motim, je bilo večkrat opozorjeno, da prihaja do zlorab znotraj družin in da se s tem otroke priklene na dom, namesto da bi se jim pustila in dala svoboda. Verjamem, da je bila težnja po tem, da se čim hitreje uredi pomanjkljivosti dosedanjega zakona,

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pri izvajanju Zakona o osebni asistenci, ki ga je pred leti sprejel Državni zbor, se je v praksi pokazalo, da so v zakonu nekatere vsebine, ki jih je nujno treba izboljšati oziroma drugače definirati; vse s ciljem, da osebna asistenca postane še kakovostnejša za njene uporabnike. Šele ko se je osebna asistenca začela izvajati v praksi, se je namreč pokazalo, da so v zakonu preveč splošno opredeljeni posamezni deli zakona, zaradi česar prihaja do nejasnosti in tudi do nepravilnosti v izvajanju tega instituta. Naj naštejem samo nekatere. Prvič, pomanjkljivo je predpisano usposabljanje deležnikov osebne asistence. Z novelo zakona, ki jo imamo danes pred seboj, pa to urejamo. Poenotili smo način in izvajalce usposabljanja. Drugič, skozi prakso se je pokazalo, da je neustrezno urejeno nadomeščanje zaposlenih osebnih asistentov. spremembo zakona to urejamo na način, da bo nadomeščanje možno po pogodbi civilnega prava, to je po podjemni pogodbi ali kot začasno ali občasno delo dijakov in študentov ter upokojencev, vendar največ v višini 720 ur na leto. Tretjič, skozi prakso se je pokazalo tudi, da je lista članov strokovnih komisij za oceno pravice do osebne asistence preobsežna, zato so končna mnenja za sicer enake potrebe upravičencev večkrat različna, zato z novelo zakona profesionaliziramo strokovno komisijo kot izvedenski organ. Člani strokovne komisije bodo tako zaposleni na Inštitutu za socialno varstvo, usposabljanje članov strokovnih komisij pa je zaupano Inštitutu Republike Slovenije za socialno Četrtič, sedanji zakon tudi ne določa dovolj natančno pogojev za pridobitev statusa izvajalca osebne asistence. Z novelo zakona, ki jo imamo danes pred seboj, pa jasno definiramo pogoje tako za podelitev osebne asistence kot za odvzem statusa osebe asistence. Izvajalec osebne asistence bo tako moral po novem izvajati osebno asistenco za najmanj 10 uporabnikov. Izvajalec osebne asistence pa mora imeti tudi zaposlenega strokovnega strokovnega vodjo, ki je odgovoren torej za kakovostno in strokovno izvajanje osebne asistence. Vsak večji izvajalec pa bo moral imeti tudi zaposlenega usklajevalca osebne asistence, če bodo osebni asistenti pri njem opravili vsaj 6 tisoč 960 ur. Da to bolj plastično prikažem, to pomeni delo približno 40 osebnih asistentov, ki so zaposleni za polni delovni čas. Zaradi mnogih še vedno odprtih vsebin in zaradi omenjenih pomanjkljivosti sedanjega zakona imamo danes pred seboj novelo Zakona o osebni asistenci, s čimer želimo še izboljšati osebno asistenco za vse tiste, ki jo potrebujejo in jo uporabljajo. Prepričana sem, da novela zakona prinaša dobre rešitve in se nekako poskuša približati uporabnikom. Kakovostno izvajanje osebne asistence je cilj novele zakona, obenem pa želimo preko nje zagotoviti vsem tistim, ki jim je namenjena, čim aktivnejše vključevanje v delo, v izobraževanje in v družbo. Z novelo zakona torej želimo doseči aktivnost uporabnikov osebne asistence, želimo doseči nenazadnje tudi enakopravnost uporabnikov osebne asistence pa tudi avtonomnost v čim večji meri. Seveda pa je treba ob tem poudariti, da niso vsi uporabniki osebne asistence enaki, zato novela zakona zagotavlja svobodno izbiro. Več o nekaterih vprašanjih, vezanih na novelo Zakona o osebni asistenci, pa potem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

V razpravo dajem 3. člen ter dva amandmaja Poslanske skupine Levica. Ali želi kdo razpravljati? Ugotavljam, da želi. Bom sprožil prijavo za listo razpravljavcev. Prijava poteka. Prosim, da se prijavite vsi, ki nameravate razpravljati. Prvi ima besedo Jani Möderndorfer.

če je veljalo pravilo, da državljani po treh mesecih zelo hitro pozabijo, kaj se je zgodilo, da ne znajo niti našteti ministrov, ugotavljam, da tudi v parlamentu zgodovinski spomin zapušča tako hitro in s tako svetlobno hitrostjo, da niti več ne vemo, kako je bil sprejet Zakon o osebni asistenci, ko je prišel na dnevni red leta, ko je pač nastajal Zakon o osebni asistenci. Dejstvo je, da je bil Zakon o osebni asistenci izključno sprejet samo zato, ker dolgo let je bil obljubljan zakon o dolgotrajni oskrbi; in ga ni bilo in smo vsi računali, da bo tam tudi urejena osebna asistenca. Seveda, ker tega ni bilo, tisti, ki se spomnite, v prejšnjem mandatu je potekala tako imenovana akcija YHD, kjer so v bistvu ponujali poslancem enodnevni stik z osebami, ki potrebujejo osebno asistenco, zato da bi na lastni koži doživeli ali pa dobili en tak trenutni vpogled, kaj v resnici osebna asistenca je oziroma kako pravzaprav te osebe nujno potrebujejo takšnega osebnega asistenta. Takratna večinska koalicija je seveda – jaz sam osebno nisem pristal na takšen test, ker se mi zdi noro, da se na takšen način prihaja do zakonov, če pa je seveda kdo osebno to želel videti, zakaj pa ne, mu tudi tega ne nasprotujem – je takratna večina odločila, da dajmo pospešiti in dajmo sprejeti ta zakon o osebni asistenci, ker bomo na ta način v bistvu lahko pomagali osebam, ki nujno to potrebujejo. Razprava je potekala v Državnem zboru in več kot jasno je bilo že takrat, da bomo morali osebno asistenco urediti v dolgotrajni oskrbi. Zakaj? Ker edino na ta način bomo lahko imeli pregled nad vsemi temi storitvami in nenazadnje tudi finančnimi sredstvi ter tudi lažje opravljali nadzor. Kaj pa imamo danes? Danes imamo Zakon o osebni asistenci, ki ga v resnici pokriva ministrstvo za delo, družino in socialo, po drugi strani pa dolgotrajno oskrbo, ki ga pokriva ministrstvo za zdravje. In seveda nadzora absolutno ne bosta opravljali isti inšpekcijski službi, niti kontrole nad temi storitvami,

o neodvisnem življenju, drugi pa mešajo koncept pomoči in nege, ki jo potrebuje oseba z invalidnostjo, bodisi trenutno bodisi trajno. In to je ključen problem, ko se pogovarjamo. In nenazadnje že danes smo v samih predstavitvah slišali, da celo nekatere politične skupine mešajo in gledajo na stvar seveda zelo široko pri osebni asistenci, kar pa to ni. Razprava, ki je potekala na samem odboru, sam sem jo zelo nazorno in pozorno spremljal in lahko rečem, da je odprla ogromno dilem in je več kot jasno dala vedeti Vladi oziroma predlagatelju, da se stvari ni lotil resno. Predvsem zaradi tega, ker hoče s skrajšanim postopkom to na hitrico sprejeti, zato da uveljavi neke določene rešitve, ob tem, da ni podala popolnoma nobene resne analize ob dejstvu, da je prekleto jasno, kaj bo v resnici obravnavala dolgotrajna oskrba

Ko smo sprejemali zakon o osebni asistenci, je bila analiza, da bomo potrebovali 9 milijonov evrov za osebno asistenco, da toliko je uporabnikov in tako naprej. Kmalu zatem, 2 leti, je bilo že 36 milijonov, danes so te številke poletele v nebo in govorimo o tem, da je več kot jasno, da si vsak po svoje predstavlja, kako pravzaprav ta osebna asistenca poteka. Zanimivo je tudi to, da imamo oseb s potrebo osebne asistence več v Pomurju kot kjerkoli drugje. To je za mene podatek, ki je zaskrbljujoč, kaj se dogaja v Pomurju. Ali so tam tako redoljubni in tako natančni in tako dobro organizirani? Če so, super, hvala. Ampak jaz preprosto v to ne verjamem, da je tega več v Pomurju kot na Gorenjskem, Dolenjskem ali Primorskem. To je za mene fascinanten podatek. Torej jaz se danes sprašujem, ker celo razprave, ki so potekale, tudi predlogi prihajajo od ene pomurske pravne pomurske pravne osebe, ki je pravzaprav predlagala določene rešitve. Še več, mi v tem predlogu celo ugotavljamo, da bi bilo zelo fino, če bi bili predstavniki iz določene regije; in imam občutek, kot da že pišemo nekomu na kožo ta zakon. To je narobe. To preprosto presega tisto, kar seveda je pomembno pri takih vprašanjih. V samem uvodu sem slišal predstavnika Vlade, ko je rekel, da v resnici so poslušali akterje, da so poslušali uporabnike, kaj potrebujejo in tako naprej; ampak zanimivo, upoštevali so samo določene stvari, drugih pa ne. Jaz ne vem, koliko se je to poslušalo. Jaz ne vem, v čem je problem, da se tako mudi in hiti s tem postopkom. V čem? Zaradi epidemije? Zaradi neurejenih razmer? Oprostite, ampak osebna asistenca je uveljavljena že nekaj let. Tudi pogoje, ki jih notri naslavlja, da mora izpolnjevati, govorim zelo natančno, da mora imeti tisti izkušnje vsaj štiri leta, a izvaja se šele dve leti. Razložite mi, jaz enih stvari pač preprosto ne razumem, kako boste to dosegli. Kdo je inštitut, ki bo ocenjeval usposobljenost? Od kje ta znanja, če je pa ta zgodba osebne asistence zelo mlada v slovenskem prostoru? To so stvari, ki so vse popolnoma nedorečene. Jaz jih s tem zakonom preprosto ne vidim. Sam osebno sem prepričan, da ta zakon danes ne bi smel biti sprejet. Pa ne zato, ker ne privoščim, da določene stvari, ki se predlagajo, ne bi bile v redu; ampak zato, ker puščajo preveč odprta vrata in je preveč anomalij, ki jih bomo morali spet pospravljati. Ampak to nekomu, izgleda, ustreza, ker se bo potem čez leto ali dve, ko bomo ponovno imeli zakon na mizi, skliceval, da zdaj je pa to stvar, ki je utečena. Res, tako kampanjskega pristopa, kot ga ima ta vlada tudi pri tem zakonu, itak ga ima še pri ostalih, ampak gre za pomembna vprašanja, je v bistvu neverjetno. Sam osebno sem dobil danes zjutraj klic, tudi od uporabnikov in izvajalcev, ki uporabljajo znakovni jezik. Po tem predlogu zakona bodo ti uporabniki in izvajalci izgubili status osebnega asistenta, ker ne bodo več izpolnjevali pogoja. Mene zanima, kdo bo zdaj to osebno asistenco nudil na podlagi tega zakona tem uporabnikom? Kdo? To bo seveda zdaj povedal po novem inštitut. Oprostite, tam nimajo nobenih znanj s temi osebami. Nobenih. Upam si trditi. Niso niti kvalificirani za to. Ampak mi zelo radi vržemo nekaj na en organ in potem imajo največkrat tam zelo resne težave, ko ugotavljajo, kaj vse bodo morali narediti, da bodo dejansko res to začeli izvajati.

Aha, še to se mi zdi ključno. Ena od kolegic je v svojem stališču povedala in se pohvalila, kako je to Nova Slovenija predlagala in da je bil zakon sprejet brez glasu proti. Seveda, ker smo dosegli nek določen dogovor; in to je za mene ključno, da bomo to vprašanje dve leti kasneje uredili z dolgotrajno oskrbo in uredili na enoten način. In znotraj tega seveda zelo jasno opredelili, kakšne so pravice, kaj je osebna asistenca, kaj je nega in pomoč ter kaj je oskrba, kaj je varstvo. vse zelo jasno opredelili. Ne. Mi vztrajamo na tem oziroma Vlada vztraja na tem, da se to ureja z vsakim zakonom posebej; in to je to. Kdo bo ocenjeval, koliko ur? Veste, mene to spominja, takrat ko se je delal pred leti, se spomnim, leta 2002, Zakon o uporabi slovenskega znakovnega jezika, bom namenoma postavil paralelo, ker vidim, da z invalidnimi osebami je zelo enostavno tako delati, sploh ko to določa nekdo, ki teh potreb nima, kako on to ugotovi, koliko ur nečesa nekdo potrebuje. Takrat smo z zakonom opredelili, da gluhim osebam pripada na mesec 30 ur tolmačenja z vavčerji, študentom pa 100 ur. Kako so prišli do teh številk, ne vem. Še do danes nimam nekega resnega pokazatelja, kakšne analizo ali karkoli, nimam.

Na podlagi česa? Da vi ugotavljate, če smo pa prej govorili in ena od kolegic je v svojem stališču zelo jasno povedala, da še vedno ta zakon obravnava svobodno izbiro. Oprostite, ko ti zmanjka ur, ni več svobodne izbire. Je že res, vsem tistim, ki boste znali to povedati naglas in boste rekli – veste, pravice niso neomejene in nimajo neskončnosti. Ampak naredimo verodostojne pravice, ki bodo tudi v življenju uporabne in bodo imele nek določen smisel. Strinjam se, da ko se pravice pokrivajo, jih je treba seveda nadzorovati. Ampak še enkrat, osebno asistenco in predlog zakona, ki ga bomo obravnavali jutri v Državnem zboru, boste videli, je neverjetno. Tam se bodo pravice pokrivale tako, da je kar hudo. Ampak to bosta dve različni ministrstvi vodili in dve različni inšpekciji. Kako bo ena za drugo vedela, kdo kaj ima, česa kdo nima, kdo kaj izvaja; jaz tega ne vem. Mi bomo sicer poslušali tu lepe besede, da je to vse pod nadzorom in vse pod kontrolo, ampak oprostite, pod nadzorom smo imeli tudi 9 milijonov v proračunu, pa je naraslo na 36, danes pa še več. Jaz teh odgovorov preprosto nimam. Zraven pa me seveda skrbi še Zakonodajno-pravna služba, ki je več kot jasno povedala, da to novela zakona ni. kot vedno – in pri tej vladi to vehementno gledamo – pravna forma, oblika je nepomembna. Nepomembna, ker je pomemben samo naslov pa da se je nekaj spremenilo.

Ena kolegica je neverjetno nervozna ob moji razpravi, se neverbalno izraža in je čisto zgrožena, ampak verjamem, da je težko poslušati kritike ob tem zakonu. Ampak s tem se boste morali soočiti vi. Direktno bom seveda povedal naglas tisto, česar se marsikdo boji. Smo pred volitvami in ogromno ljudi, predvsem poslancev in poslank, ki so pred volitvami, se ponavadi občasno bojijo karkoli kaj glasovati proti, kjer je obravnavana invalidska problematika, ker mislijo, da jim bo to škodovalo. Jaz vam povem, jaz bom glasoval proti temu zakonu, nič se ne bom vzdržal, ne bom vzdržal, ker je škodljiv. In ni za tiste, ki potrebujejo pomoč, ampak samo za določene. Predvsem me bolj skrbi, ker zakon ni pisan za uporabnike, ampak bolj za tiste, ki to izvajajo; in skrbi bolj za njih. In to je napaka tega zakona. Eni tega pač nočete videti. Verjamete slepo, kako delate dobro. Verjamem, da mislite, da boste s tem uredili to vprašanje. Ne, poslabšali ga boste. Se vidimo čez eno leto, ko bomo morali spet to popravljati. Ampak žal takrat bo marsikdo izključen iz osebne asistence. Preden zaključim pa še to, povejte mi, kdo in kdaj je že izgubil osebno asistenco, ker je ni več potreboval, razen če se ji ni sam odpovedal. Imate kdaj kakšno odločbo, ko ste nekomu odvzeli pravico do osebne asistence? Nimate. In to vam govori več kot jasno, da nadzora ni.

Socialni demokrati smo vložili tri amandmaje h konkretni noveli spremembe zakona. Dovolite, da vam jih predstavim. Prvi amandma je k 4. členu, k spremenjenemu 12. členu. Tu gre za to, da smo se ves čas spraševali, na koliko uporabnikov ali izvajalcev mora biti en usklajevalec. In z našim amandmajem sledimo v resnici predlogu Državnega sveta, ki je nastal na podlagi izražene podpore Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Društva distrofikov Slovenije, da je ta meja 5 tisoč 220 opravljenih ur storitev osebne asistence na mesec. Naj še enkrat poudarim, s tem predlogom, konkretnim amandmajem sledimo predlogu Državnega sveta in predstavnikov invalidskih organizacij. Naslednji amandma k 4. členu 12. člena je amandma, ki je bil tudi kot posledica razprave na konkretnem odboru. Nov zakon prinaša obvezno revidiranje izvajalcev osebne asistence. To podpiram in to podpiramo. Je pa s tem tudi povezan strošek. Mi smo na hitro izračunali, mogoče ni do decimalke točno, da nastane za 163 izvajalcev osebne asistence v Sloveniji skupni strošek verjetno okrog 800 tisoč evrov. In da ta strošek ne bo šel na račun denarja, ki je na razpolago za pomoč ljudem, ki jim je težko, predlagamo, da ta skupni strošek prevzame v bistvu proračun Republike Slovenije. Pri 9. členu pa ste verjetno opazili, da smo spremenili člen. Ta člen smo vložili zaradi mnenja Zakonodajno-pravne službe, da je treba bolj jasno definirati, kaj kaj mislimo s tem, da mora en član komisije izhajati iz regije ali sosednje regije. Ker po našem mnenju pač bolje pozna tudi regionalno problematiko in tudi specifičnost, če hočete, tudi jezik, ki je uporabljen, recimo v kakšnem Prekmurju ali kje drugje, ampak to je že v zakonu sedaj napisano. Tukaj v bistvu dodajamo samo to, kar je bil predlog Zakonodajno-pravne službe, in to je, da dodajamo stalno prebivališče. Tisto, kar pa brišemo, je pa prošnja, ki je prišla z več strani, tudi z vladne strani, in to je, da v bistvu črtamo člen, ki govori – dovolite, da predlagam –, da ko se v bistvu ocenjuje, črtamo »ima stalno ali začasno prebivališče uporabnik osebne asistence«, ker je pač to težje preverjati in v resnici tudi ne vpliva na pravico.

Hvala lepa za besedo. Mislim, da so si ostali vzeli pravico, da so malo širše razpravljali, in taka je tudi navada. In jaz bom sorazmerno kratek. Ampak treba je poudariti, da institut osebna asistenca je mišljen za ljudi, ki so opravilno sposobni, ki so sposobni odločanja, ampak rabijo v svojem življenju za to samostojnost tudi neko asistenco. Mi smo pa razširili takrat, ko se je sprejemal zakon, mene sicer ni bilo zraven, tudi na tiste, ki so duševno prizadeti, ki ne morejo o sebi odločati in ne morejo izbirati. In zato neka računica, ko so poleteli izdatki za desetkrat več od predvidenih 8 milijonov na več kot 80 milijonov, kaže, da zakon tudi takrat ni bil domišljen. In mislim, da današnji zakon, ta novela, ko menjamo toliko členov, in v bistvu bi potrebovali čisto nekaj novega, saj jutri obravnavamo zakon o dolgotrajni oskrbi, ki bi te zadeve, kaj, katera pomoč, na kakšen način gre, moral opredeliti. V tem zakonu V tem zakonu še vedno ne vemo, kaj je to, čemu je namenjena ta osebna asistenca. Tako kot v jutrišnjem zakonu tudi ne vemo, kaj je ta dodatek za pomoč in postrežbo, ki ga ukinjamo v Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je zavarovalniški institut in so dobili pravice na podlagi nekega svojega dela in plačil. plačil. Mislim, da je jutrišnji zakon, kjer bi se to urejalo. In ta zakon sicer gre v pravo smer, se strinjam, gre v pravo smer, ampak prinaša neke rešitve, ki zopet niso domišljene in nam bodo povzročale ponovne probleme.

ker ne smeš več kot tretjine členov v zakonu menjati, da je nov zakon. V bistvu bom uporabil kar grobo zadevo – in taka je tudi ocena naše Zakonodajno-pravne službe –, da gre za skropucalo. Hvala lepa.

To je nekaj najhujšega za mene, ki me res predvsem zanima, kot socialistko me zanima, kako zagotoviti enake možnost ljudem, sploh recimo ranljivim skupinam ali pa delavcem v družbi. Ta zakon na žalost, kot ste slišali, prvo kot prvo, sploh v resnici ne izpolnjuje poslovniških pogojev, saj v resnici ne gre za manjše, minorne spremembe, kot se poskuša interpretirati, ampak za hud poseg v zakonsko materijo. Videli smo, da se je na en tak bizaren način združevalo neke vsebine, tlačilo v ene člene, zato da ne bi presegli tiste kvote ne vem koliko, 30 odstotkov, kar bi terjalo, da se nov, poseben zakon spiše. In zato je seveda logično, da ima Zakonodajno-pravna služba toliko problemov s tem zakonom, toliko upravičenih pripomb. In to pač je nekaj, kar ni kar tako. In res ne razumem, zakaj tako na glavo pri tako pomembnih stvareh, pri tako pravzaprav plemenitih ciljih, saj teh ciljev ne oporekam, sploh ne. Cilji so pravi, tudi smer bi lahko bila prava, ampak izvedba je pa, milo rečeno, katastrofalna. Ker pač seveda temu zakonu ne morem tudi nenasprotovati, ker se bom pač morala prisiljena vzdržati, kar mi je, kot rečeno, zelo žal. Ker če kaj, si jaz želim, da so tovrstni zakoni pripravljeni tako, da jih lahko mirne duše podprem, ne glede na to, kdo je predlagatelj. Ta zakon pač ni, ker bo danes očitno vseeno sprejet, ker se bomo večinoma, pretežno ostali, ki imamo vse te pripombe za povedati, vzdržali; smo v Levici pripravili dva amandmaja k 3. členu, zato da poskušamo vsaj nekaj ključnih zadev popraviti oziroma neke anomalije odpraviti. Prva verzija našega amandmaja je širša in če pač ne bo sprejeta širša, potem apeliram, da naj bo sprejeta vsaj ožja. Pa bom začela s to širšo pa bom razložila, v čem je še ožja. S tem našim amandmajem naslavljamo dve zadevi. Ena je, da želimo preprečiti nadaljnjo prekarizacijo osebnih asistentov oziroma možnost, da se te asistente še naprej zaposluje preko instituta samostojnega podjetnika ter preko študentskih servisov oziroma podjemnih pogodb. največji problem tega zakona je po našem mnenju torej liberalizacija in prekarizacija področja osebne asistence in s tem izpostavljanje delavk in delavcev nevarnim oblikam dela. Osebni asistenti tako načeloma niso zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi in kot taki nimajo pravic, ki sicer pripadajo delavcem. In seveda ni nobenega razloga, da bi mi pri tako težkem, pri tako pomembnem poklicu, pri tako čustveno in fizično napornem poklicu te osebne asistente razumeli kot neke podjetnike, ampak je treba zagotoviti, da tem ljudem pripadajo vse pravice, ki izhajajo iz dela, torej delavske pravice, kot so varstvo pred odpovedjo, dopust, minimalna plača, regres, normalna bolniška in tako naprej, skratka vse, kar po delovnopravni zakonodaji pripada ostalim delavkam in delavcem. Ta trenutna in predlagana ureditev pa je na žalost celo v direktnem nasprotju z Zakonom o delovnih razmerjih in tega si seveda enostavno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pač ne more privoščiti. Jaz sem že zadnjič to pojasnjevala, zakaj. In zato mi želimo, da se ta anomalija absolutno odpravi. In tako naša prva verzija amandmaja kot druga verzija amandmaja v bistvu naslavlja ta problem. Pa bom še malo bolj podrobno pojasnila, v čem je stvar. Ta ureditev, ki jo vi predlagate, še naprej omogoča, celo spodbuja, ne samo omogoča, ampak celo spodbuja prekarizacijo celotnega poklica; in je seveda zato tudi s pravnega vidika izredno problematična. Zakon o delovnih razmerjih jasno in decidirano določa, da se mora delo ob prisotnosti elementov delovnega razmerja, neodvisno od volje oseb, opravljati na podlagi pogodbe o zaposlitvi. In poglejte, z uzakonitvijo 40-urnega delavnika za osebne asistente, ki dela ne opravljajo na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ter recimo ob dejstvu, da so v odnosu med izvajalcem in osebnim asistentom praviloma prisotni vsi elementi delovnega razmerja, se s tem zakonom dejansko, če bo ostal nepopravljen, če ne boste sprejeli našega amandmaja, spodbuja nezakonite prakse prisilnega samozaposlovanja in prikrivanja dejansko obstoječih delovnih razmerij. Jaz mislim, da si česa takega sploh ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve absolutno ne more privoščiti. Zato res apeliram, da popravimo to zadevo s skupno voljo in da podpremo ta naš amandma. Namreč te prakse so se izkazale so se izkazale kot izjemno škodljive za delavce in delavke in tudi za širše področje dela in socialne varnosti. To je dokazljivo slabo. Ker delo osebnega asistenta seveda ni neko priložnostno delo, ampak je to resen poklic na področju skrbstva, morajo torej po našem mnenju delavke in delavci, ki to opravljajo, uživati pripadajoče delavske pravice. In zato predlagamo, da so osebni asistenti pri izvajalcih zaposleni na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Za kratkotrajna nadomeščanja teh redno zaposlenih asistentov, kadar pride do izpada, ter za zagotavljanje kontinuitete nudenja osebne asistence uporabniku pa predlagamo, da lahko v času nadomeščanja delo opravljajo tudi asistenti, ki so zaposleni preko instituta študentskega dela in začasnega dela upokojencev; in seveda vse to na podlagi neke podjemne pogodbe. Zdaj pa se dotikamo še druge zadeve, ki se nam zdi neprimerna rešitev, in sicer z našim amandmajem pravzaprav želimo vrniti zakon tja, kot kot je bil v izhodišču tudi vaš predlog naprej. Z amandmajem predlagamo, da lahko osebno asistenco uporabnikov opravlja največ en družinski član. To je bila vaša prvotna ideja. In sicer ne vem, zakaj ste potem zdaj to spremenili na dva člana. Zakaj mi predlagamo vrnitev na enega člana? Dejstvo je, da se ustvarja konflikt interesov, pa če pa če to slišimo radi ali ne, med zagotavljanjem dohodka neki družini in potrebami uporabnika oziroma uporabnice. S tem nekako pridejo na plano večplastne težave pri sposobnosti družinskih članov za zagotavljanje osebne in čustvene avtonomije uporabnice in uporabnika. Ne trdim, da je nekih takih čudnih praks toliko. Jaz tega ne trdim, da ne bo kdo narobe razumel, ampak vendarle zakon mora biti tak, da omogoča, prvič – in tega se bom pozneje dotaknila –, zares tudi neodvisno življenje uporabnic in uporabnikov; ne zgolj neke spremljevalne asistence za te neke stvari. In seveda tukaj ni najboljše, da so vpeti družinski člani. Tudi ni najboljše, da so družine na koncu res razpete med uporabo instituta osebnega asistenta za reševanje finančnih stisk, recimo družine, ali pa med uporabo tega instituta za dobrobit uporabnic in uporabnikov. To je treba pač strogo razmejiti in zato predlagamo in menimo, da je bila vaša prva ideja, ki ste jo lansirali, prava. In zato vas pozivam, da se vrnete k izvoru, k svoji prvotni ideji, ki ste jo navsezadnje sami najprej predlagali. Še enkrat, neodvisno življenje. Kot rečeno, poleg tega navedenega konflikta osebni asistenti dejansko ne opravljajo, načeloma naj ne bi opravljali zgolj spremljevalnih aktivnosti, ampak tudi storitve, ki so onkraj tega in s katerimi seveda se posega v intimo posameznice in posameznika. Treba je imeti osebnega asistenta, asistentko, s katerim vzpostaviš neko zaupanje, neko zaupnost, recimo prijateljstvo, neko globoko vez, ki ni ki ni po defaultu, ker je to tvoj družinski član. Ampak je to nekdo, neka oseba, tretja oseba, ki ji zaupaš; in to je dejansko potem res izjemnega pomena, ker dokazano vpliva, torej če imaš ti nekega osebnega asistenta, ki ni znotraj tvoje družine, se okrepi tvoja socializacija, torej socializacija uporabnika, dvigne se kakovost življenja uporabnic, uporabnikov. In to je res res ključnega pomena. Tudi družinska dinamika navsezadnje se olajša v teh družinah. Skratka, družinski člani z vidika socializacije, razvoja avtonomije, neodvisnosti od staršev, čustvenega in spolnega dozorevanja pač niso najboljša izbira za osebnega asistenta. Poudarjam, med uporabnikom in osebnim asistentom se mora razviti nek poseben odnos, ki pa ga je težko razviti, kadar je nekdo po definiciji iz tvoje družine ta tvoj osebni asistent. To je najboljše – tretja oseba, ki ji zaupaš, s katero vzpostaviš to razmerje. Zato vas resnično pozivam, da prisluhnemo, ker gre za res pomembne aspekte življenja uporabnic in uporabnikov. In če jim res želimo najboljše in dobro, potem vas res pozivam, da temu prisluhnemo in to omogočimo in podpremo ta naš amandma. Če pa menite, pač vztrajate pri teh dveh družinskih članih, kar mi je žal, če boste to naredili, potem pač imamo tukaj variacijo amandmaja k 3. členu, ki se loteva samo prvega dela, ki sem ga naslovila, se pravi odprave prekarizacije poklica osebnega asistenta in torej polno zaposlitev teh osebnih asistentov. Ampak še enkrat, mislim, da bomo, ne bom rekla popolnoma, saj zakon na žalost ima res kup nekih stvari, ki niso v redu, ampak v dveh nekih pomembnih segmentih bomo pa vseeno šli

Najlepša hvala za besedo. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Zdaj sem pozorno poslušala te predhodne razprave kolegov iz opozicije. Za razliko od teh razprav pa vendarle moram reči, da sem osebno jaz vesela, da danes razpravljamo o noveli Zakona o osebni asistenci, ker menim, da je osnovna intenca tega zakona, da se še bolj določi kakovostno izvajanje storitev osebne asistence. Ko smo pred leti sprejeli Zakon o osebni asistenci v tem državnem zboru, so vsi po vrsti povedali, in ne govorimo o poslancih, ampak o uporabnikih osebne asistence, da gre za izjemno pridobitev za vse, ki jo potrebujejo. Izjemno pridobitev. Takrat smo se poenotili in ugotovili, da je to treba sprejeti; in jaz sem vesela, da je to poglavje bilo vendarle storjeno. Opozicijski Opozicijski poslanci nekako imate danes veliko povedati čez novelo Zakona o osebni asistenci, vendar pa na drugi strani so pa mnogi uporabniki, ki pravijo ravno nasprotno, torej da podpirajo novelo zakona, novelo zakona, obenem pa jasno povedo, da se zavedajo, da pač novela zakona ni idealna – ni idealna. Vendar pa gre v smeri, da izboljša stanje osebne asistence, torej da odpravi tiste anomalije, ki so se pokazale skozi prakso v teh letih, odkar je bil zakon sprejet; in to je bistvo novele Zakona o osebni asistenci. asistenci. Ker nihče tega ni omenil, moram povedati, da bodo tisti, ki nas spremljajo, imeli malo predstavo, koliko približno je sploh osebnih asistentov v v tem trenutku. Če pogledamo zadnje podatke, za mesec avgust 2021, je osebno asistenco izvajalo 193 izvajalcev osebne asistence, kar pomeni, da je približno 6 tisoč osebnih asistentov skrbelo za 3 tisoč 40 uporabnikov osebne asistence. Seveda je praksa pokazala, da je treba nekatere stvari spremeniti. In ravno ti, torej teh 6 tisoč osebnih asistentov, so bili podlaga za to, da danes izboljšujemo, ne optimiziramo, nič nisem rekla, jaz se zavedam pomanjkljivosti, ki so znotraj, verjamem, da se tudi ministrstvo teh pomanjkljivosti zaveda. Vendar pa pa reči, da je to korak nazaj oziroma, da je bolje, da se tega ne sprejme, pa mislim, da ni prava pot. Mislim, da je prav, da te stvari, ki so vendarle namenjene temu, da se izboljša kakovost osebne asistence, danes tudi podpremo.

poglejte, novelo zakona podpira Nacionalni svet invalidskih organizacij. Torej tisti Nacionalni svet, ki zelo dobro pozna težave svojih uporabnikov in ki zelo dobro ve in spremlja, kaj je nujno in konkretno treba spremeniti znotraj tako Zakona o osebni asistenci kot tudi drugih zakonov, ki se dotikajo invalidov. Oni so povedali, da je treba še naprej ohranjati in nadgrajevati osebno asistenco, saj prispeva k neodvisnosti invalidov. In s tem se jaz v celoti strinjam in mislim, da gremo v to smer. Kot že rečeno, so pa zadeve, ki jih bomo morali najverjetneje še popravljati. Jaz verjamem, da bi bilo bolje, če bi zakon že v celoti, že prvič, ko smo ga sprejeli, naredili popolnoma optimalnega. Jaz to takoj podpišem in sem za to. Ampak veste, da šele v praksi se potem pokažejo nekatere stvari, ki jih je treba izboljšati. Društvo distrofikov Slovenije prav tako podpira novelo Zakona o osebni asistenci. Pravijo, da je velik doprinos za invalide in slovensko družbo. Prav tako Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo. Pravijo, da je to korak k strokovno podprtemu in finančno vzdržnemu sistemu osebne asistence, zato novelo zakona podpirajo. Prav tako Sindikat osebne asistence. Sindikat osebne asistence je na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide jasno povedal, da gre za pravi korak v pravo smer, da pa so še nekatera vprašanja odprta. In ta bomo morali tudi seveda začeti reševati in upam, da jih tudi bomo. Ampak zaenkrat gremo v pravo smer.

SD. Že prej sem povedala, da Zakon o osebni asistenci je torej namenjen temu, da naredimo takšne pogoje, da se bodo tisti, ki osebno asistenco potrebujejo, potrebujejo, aktivneje lahko vključevali v delo, da se bodo aktivneje vključevali v izobraževanje, da bodo bolj aktivni v družbi. Zagotovo želimo z zakonom v večji meri doseči avtonomnost uporabnikov osebne asistence, nedvomno, da želimo doseči enakopravnost pa tudi povečano aktivnost. Ampak to lahko naredimo do neke mere. Niso vsi uporabniki enaki, se pravi, da moramo kdaj tudi pretehtati in pogledati specifične okoliščine, kaj nekdo potrebuje. Zato pa tudi so strokovne komisije, ki delujejo v tem okviru. Treba je pogledati vsakega posameznika. Vem, tale amandma, ki ga predlagajo v Levici, jaz moram povedati, da dejstvo je, da osebni asistent ne more biti kdorkoli. Jaz se s tem strinjam. To mora biti oseba, ki ima posluh za uporabnika, ki mu prisluhne, nenazadnje z njim preživi zelo veliko dne, pomaga mu pri opravilih, ki jih sam ne zmore. Jaz se s tem strinjam in zato mora imeti ob sebi človeka, ki mu zaupa, ki mu zaupa, ki mu lahko nenazadnje pove tudi stvari, ki jih kakšnim drugim ali pa tudi družinskim članom ne bi. Vendar pa so tudi tukaj neke

sta lahko dva družinska člana, moramo pa vedeti, tega pa v opoziciji niste povedali, prej jih je bilo lahko več kot pet. In ugotavljalo se je, jaz tega ne morem potrditi, ker se s tem nisem ukvarjala, ampak verjetno so za to pristojne tudi inšpekcije, da je prihajalo do nekih nepravilnosti. Vendar pa poudarjam, če je prihajalo do nepravilnosti, potem je tukaj potreben nadzor. Nadzor. Nadzor mora to opraviti, ne pa zakon. zakon. Jaz menim, da je tista optimalna rešitev, do katere smo nekako prišli, da smo ohranili dva družinska člana, ki sta lahko kot osebna

in če boste dobro prisluhnili, boste lahko videli, da se je šlo v kompromis. Če je bilo prej več kot pet družinskih članov, danes zakon predvideva dva. In jaz se strinjam, da je namen osebne asistence neodvisno življenje, to je absolutno res, vendar pa je po drugi strani, že prej sem omenila v stališču, potrebna tudi svobodna izbira uporabnikov osebne asistence do izbire osebnega asistenta, ki se po mojem mnenju ne sme kar tako omejevati. Mislim, Mislim, da delamo vseeno neke korake v pravo smer. Bi si pa želela, tako kot ne samo pri tem zakonu, ampak tudi pri kopici drugih zakonov, ki prihajajo v Državni zbor, pa ne glede na to, katera vlada je zdaj na oblasti, da bi seveda zakoni, že ko jih prvič pripravimo, bili bolj kompaktni in jih ne bi potem spreminjali oziroma novelirali, nekatere večkrat in tako naprej. Ampak se pa zavedam, da je to tudi realnost življenja in da ti lahko nekatere stvari spremeniš na bolje šele, ko vidiš, ali dejansko funkcionirajo ali pa ne funkcionirajo v praksi. In iz tega se je tukaj izhajalo, se pravi iz tega, da zakon, katerega namen je izjemno plemenit, izjemno plemenit; obenem pa tudi sami uporabniki povedo, da je bil to zakon, ki je bil izjemna pridobitev za njih, torej da ta zakon poskušamo poskušamo še bolj izboljšati na podlagi tega, kar se je pokazalo v praksi. V Slovenski demokratski stranki bomo seveda novelo zakona podprli. Še enkrat naj rečem, da razumem tudi nekatere pomisleke s strani invalidskih organizacij, ki izhajajo iz njihovih izkušenj, nedvomno jim je treba prisluhniti in mislim, da to tudi počnemo. počnemo. Tudi na odboru za delo, ki ga vodim, mislim, da damo res možnost vsem spektrom, da povedo svoja stališča vseh tem, ki jih obravnavamo; in da smo tudi odbor, ki zelo velikokrat doseže nek konsenz znotraj, tako da lahko dajemo tudi zgled za naprej, da se dobre stvari lahko podprejo. Razumem pomisleke, še enkrat, vendar pa menim, da v tem trenutku smo s to novelo zakona želeli samo dobro, da se izboljša kakovost uporabnikov osebne asistence. Zaenkrat bi jaz toliko. Če pa bom v nadaljevanju videla, če bo še kakšna razprava pri še nekaterih amandmajih, ki so v nadaljevanju, se bom pa seveda še prijavila k besedi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati? Še je želja za razpravo. Prosim za prijavo. Hvala lepa za besedo, gospod podpredsednik. Spoštovani gospod državni sekretar s sodelavko, dragi kolegice in kolegi! Smo pri obravnavi predlogov amandmajev. Poslanska skupina Levica je k 3. členu dopolnjenega Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci vložila dva amandmaja. Preden se opredelim do teh amandmajev, mi čisto na kratko dovolite, da postavim en okvir. Naj spomnim, da je bila o tej noveli opravljena široka javna razprava. Najbrž ni enostavno velike množice pripomb predlogov, ali kakorkoli že temu rečemo, nekako uskladiti, spraviti na en imenovalec v obliko členov v zakonu. Naj tudi spomnim, ko smo konec leta 2016 v Poslanski skupini Nova Slovenija – krščanski demokrati pripravljali prvič v zgodovini te države zakon o osebni asistenci, smo imeli pred seboj najprej invalide. Invalidi so pomemben del naše slovenske družbe. Seveda smo na asistenco, torej na pomoč invalidom, gledali skozi optiko našega temeljnega programa, ki stoji na štirih stebrih. Prvi je človekovo dostojanstvo in predvsem tega želim podčrtati. Drugi svoboda, tretji pravičnost in četrti varnost. Seveda smo imeli pred seboj tudi Konvencijo o pravicah invalidov, v kateri so se države pogodbenice zavezale, dogovorile, da je »namen te konvencije spodbujati, varovati in invalidom zagotavljati polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva. Invalidi so ljudje z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami, ki jih v povezavi z različnimi ovirami lahko omejujejo, da bi enako kot drugi polno in učinkovito sodelovali v družbi.« Dovolj je pravzaprav, da sem prebral samo 1. člen Konvencije o pravicah invalidov. Sedaj konkretno k zakonu. Poglavitne rešitve, ki so nastale na podlagi izkušenj, ki jih imajo tako na eni strani invalidi kot uživalci te pravice, na drugi strani seveda tudi kot tisti, ki so izvajalci osebne asistence, in vse te izkušnje so dejansko narekovale in na nek način izkazovale potrebo po noveliranju zakona. Vsak zakon je živa stvar in hvala bogu, da znamo detektirati pomanjkljivosti zakonov in jih potem v Državnem zboru tudi popraviti oziroma zakon optimirati. V tej noveli se natančneje določajo razmerja med storitvami osebne asistence in drugimi storitvami. Storitve osebne asistence se izključujejo z institucionalnim varstvom, družinskim pomočnikom, dolgotrajno bolnišnično obravnavo, institucionalnim varstvom po predpisih, ki urejajo šolsko zakonodajo, storitvijo socialnega vključevanja bivanje s podporo in prestajanjem zaporne kazni. Osebna asistenca pa se ne izključuje s storitvijo pomoči na domu in pravico do vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji, vendar se odobrene ure osebne asistence zmanjšajo za število odobrenih ur drugih storitev. Enako velja tudi za ure, ko je uporabnik osebne asistence vključen v izvajanje vzgojno-izobraževalnega programa. Izvajalci osebne asistence bodo po novem lahko humanitarne in invalidske organizacije ter zavodi in društva, ki delujejo v javnem interesu, na področju invalidskega ali socialnega varstva. In zdaj konkretno k dvema amandmajema Poslanske skupine Levica. Amandma številka 1 k 3. členu. Očitek, da se mora delo opravljati v obliki delovnega razmerja, če so podani elementi delovnega razmerja, ne drži, ker Zakon o delovnih razmerjih kot pogoj dodatno določa, da to velja, razen če ni s posebnim zakonom določeno drugače. V primeru, da espeji ne bi bili več osebni asistenti, bi verjetno prišlo tudi do pomanjkanja osebnih asistentov. velikokrat nadomeščajo ali opravijo manj ur, kot je polna zaposlitev, na primer 15, 20 ur tedensko. Možnost, da je samo en družinski član osebni asistent, se tudi ne podpira, saj je pomembna tudi svobodna izbira uporabnika, ki smo ga vedno postavljali na prvo mesto. Torej svobodna izbira uporabnika, ki je ne smemo omejevati. Kljub vsemu pa na način, da bosta osebna asistenta lahko dva družinska člana, ne bo več možnosti, da bi bila širša družina finančno finančno vezana na obstoj osebne asistence. Zaradi teh razlogov, in še več jih je, Poslanska skupina Nova Slovenija ne bo podprla amandmaja številka 1 k 3. členu, ki ga predlaga Poslanska skupina Levica. Drugi amandma Poslanske skupine Levica prav tako k 3. členu. členu. Očitek, da se mora delo opravljati v obliki delovnega razmerja, če so podani elementi delovnega razmerja, ne drži, ker – podobno kot pri amandmaju številka 1 – Zakon o delovnih razmerjih kot pogoj dodatno določa, da to velja, razen če ni s posebnim zakonom določeno drugače. In v primeru, da espeji ne bi bili več osebni asistenti, bi verjetno prišlo do pomanjkanja osebnih asistentov. To in še nekaj razlogov je, zaradi katerih Poslanska skupina NSi ne bo podprla amandmaja številka 2 k 3. členu na predlog Poslanske skupine Levica. Hvala lepa.

zelo malo jih je v bistvu. To so osebe, ki so polno predane temu, ki delajo izjemno težko fizično in psihično naporno delo. Navsezadnje so to zelo zelo zahtevne zadeve. In jaz ne vidim razloga, da če imamo mi

smo našli rešitev, povsem možno je zaposlovati tudi za krajše obdobje, kot je polni delovni čas. Bistveno je, da tem delavcem in delavkam zagotovimo vse pravice, ki izhajajo iz dela, se pravi normalno bolniško, česar pri espejih ni, šele po 30 dneh, regres in tako naprej, skratka tisto, kar pripada delavkam in delavcem, predvsem varno delovno okolje. Jaz tega ne razumem. Če hočemo dobro na tako res občutljivem in navsezadnje plemenitem področju, potem imejmo v mislih celo sliko, tudi ljudi, ki nudijo asistenco, in pa uporabnike, ki te ljudi krvavo potrebujejo.

res, s tem mi torej spodbujamo prekarizacijo in nekako celo silimo, da se zaposlujejo v neka prikrita delovna razmerja. Pa to ni v redu. Spoštovani poslanec, jaz vas še enkrat pozivam, da premislite, da revidirate svojo pozicijo, da prisluhnete in da greste nasproti

Hvala za besedo. V samem uvodu smo slišali, tudi s strani državnega sekretarja je bilo povedano, da je osebna asistenca velik civilizacijski dosežek. Jaz upam, da se s tem lahko vsi strinjamo. Skozi ta leta izvajanja osebne asistence se je sicer izkazalo tudi, da je velik finančni zalogaj. to najbrž vemo, zakaj. Ker dolgotrajna oskrba ni bila sprejeta in žal se s to pravico, ki je na razpolago, pokriva tudi druge ljudi, ki nekako najbolj ne pašejo v to osebno asistenco, ampak bi bolj v dolgotrajno oskrbo. Ampak jaz mislim, da živeti samostojno in neodvisno življenje je za človeka zelo pomembno. In za samostojnost, neodvisnost, za zdravje bi dali vse. Zato je po mojem mnenju kakovost življenja res na prvem mestu pred finančnimi zalogaji. V teh treh letih izvajanja Zakona o osebni asistenci se je pokazalo, kot smo že slišali tudi, kar nekaj anomalij in nekaj teh želimo danes s to novelo zakona tudi omejiti. Jaz ne rečem, da bomo izboljšali vse, da je vse v najboljšem redu, da se tudi jaz sama osebno stoodstotno strinjam z vsem, kar je zapisano v tej noveli, ampak politika je pač stvar kompromisov. Če si za pogajanja, če si za kompromise, lahko kaj spremeniš. Če nisi, pa si lahko pač le v opoziciji in govoriš tisto, kar ti ne ustreza. Zato jaz na nek način v bistvu ne razumem Levice, ki je že vnaprej napovedala, da zakona ne bo podprla, vlaga pa amandmaje. Ali če mi ta amandma podpremo, povejte mi potem, ker vidim, da itak imate že repliko, če katerega od teh amandmajev podpremo, ali boste zakon podprli? To me zanima, preden se odločim dokončno potem o podpori. podpori. Izvajanje osebne asistence, smo vsi ugotovili, nikakor ne more biti pridobivanje dobička. Tukaj se mi zdi, da smo vseeno zelo visok kompromis, zelo visok dogovor dosegli. Zato se tudi ukinja možnost izvajanja osebne asistence, torej izvajalci ne bodo mogli več biti espeji. Zdaj zaenkrat v skladu z zakonom še ostaja možnost, da asistenti stanejo espeji. Zakaj? Tukaj je bilo tudi kar nekaj utemeljitev tudi s strani ministrstva. Vsi vemo, da osebnih asistentov primanjkuje. Če ukinemo še vse te možnosti preko espejev, jih bomo še težje pridobili, ker espeji običajno pokrivajo tiste ure osebne asistence, ki so krajše, ali pa tudi lažje vskočijo v nenadna nadomeščanja. Jaz ne rečem, da tudi v naslednji noveli, ko se bo pripravljala, bo lahko tudi to izključeno. Enak kompromis je moral biti dosežen ali pa bo dosežen tudi pri družinskih članih. Slišali smo, danes imamo 3, 4, 5; zdaj je bilo nekako določeno največ 2. Nekatere države, kot na primer Anglija, nimajo nobenega, sploh tega ne dopuščajo. Kot pravim, tudi tukaj je bil sprejet en kompromis, da največ dva. da največ dva. Osebno menim in upam, da bo tudi pri tem ostalo, ker zdaj vsega naenkrat pač s to novelo ne moremo postaviti na glavo, kot se je do zdaj izvajalo. Nekaj drugih stvari je tudi dobrih, ki se od izvajalcev zahtevajo. Torej določene izkušnje, določena usposabljanja, vsak izvajalec ne bo mogel biti zdaj izvajalec samo za svojega družinskega člana, ampak bo moral imeti potem vsaj 10 uporabnikov in se tudi drugače registrirati, kot sem rekla, ne več kot espe. Moram reči, da sam zakon oziroma ta novela zakona prinaša kar nekaj popravkov, ki so po mojem mnenju dejansko tudi dobri. In nekateri ste oporekali to krajšo obravnavo, ta skrajšani postopek. Kot je že prej kolega pred mano povedal, javna razprava je bila mesec dni, od konca decembra lanskega leta do konca januarja letošnjega leta, prejetih je bilo več kot 250 pripomb in moram reči, da je kar veliko bilo upoštevanih. Tudi delovna skupina je delovala. tega, kar je kolega Möderndorfer na začetku opozarjal in nekako govoril čez zavod Osebna asistenca Pomurje, moram reči, da oni kot največji izvajalec niso niti bili član te delovne skupine, so pa seveda podali določene pripombe in tudi nekatere so bile upoštevane. nekatere še bodo v amandmajih, ki smo jih uskladili tudi skupaj opozicija in koalicija. Bom se potem pri naslednjem amandmaju posebej oglasila. amandmajev od Levice, kot sem pa rekla, nekako nimam namena podpreti; oziroma pač je bilo treba, kot rečeno, glede družinskih članov in tudi teh osebnih asistentov, da gre zakon skozi, sklepati tudi določene kompromise. Hvala.

premisliti in podpreti zakon, če bo naš amandma sprejet, kajti na to pač ne moremo pristati, da bi se spodbujala prekarizacija tako pomembnega dela, kot je delo osebnega asistenta. Torej vztrajamo na tem, da je to delo treba prepoznati v polni meri. In ne vidim, kaj je tukaj spornega. Povedala sem, kaj je sporno, če tega ne bomo prepoznali. Če boste premislili in prisluhnili našemu argumentu, ki stoji, in podprli vsaj to, da se ne prekarizira tega dela, potem bomo tudi mi revidirali naše stališče in podprli po vsej verjetnosti ta zakon. Ni treba govoriti kar tako na pamet, kot ste prej nas obsodili. Hvala.

pa bi se morebiti samo na kratko odzval ali pa pojasnil stališče Levice, ki je tudi bilo morebiti osnova za največ polemike v tej razpravi. Krovno stališče, kar se tiče ureditve osebne asistence v Levici, je jasno. Centralna javna ustanova, ki deluje po nekih strokovnih parametrih, z jasnimi normativi, ki zagotavlja strokovnost v upravljanju s področjem osebne asistence, ki ima pregled nad uporabniki, ki ima pregled in ki zaposluje potem tudi osebne asistente. Osebnih asistentov v Sloveniji, smo slišali že v razpravi, je približno 6 tisoč, če se ne motim, ima slovenska policija samo 2 tisoč več ljudi. Torej bi govorili o eni tako veliki nujno potrebni in dobro organizirani institucij, kot je recimo na državni ravni organizirana policija. Potem se tukaj pridružim tudi kritiki, da je pri tem zakonu, čeprav ni na vseh točkah slab, morebiti treba opozoriti na to, da se ga malce šlampasto sprejema, če se po domače izrazim. Tudi Zakonodajno-pravna služba je v svojem stališču izpostavila, da je malce ustavno sporen, nejasen, nesistematičen predlog in tako naprej. In vprašanje, na katerega tudi na odboru nismo dobili odgovora, je, zakaj takšno hitenje, zakaj tlačenje skoraj tretjine spremenjenih členov, ko pa bi si za to lahko vzeli čas, strokovno razpravo in stvar uredili z nekim prenovljenim zakonom. Sedaj pa vsebina, na kratko. Dve stvari, na kateri opozarjamo v Poslanski skupini Levica, sta sedaj že jasni. Ena je delovnopravni položaj osebnih asistentov, če njihovo delo, če okoliščine dela, v katerega so vključeni, pomenijo polni delovnik, prinašajo obveznosti, ki jih prinaša siceršnja zaposlitev, v Levici zagovarjamo trditev, da mora to delo in ta ureditev prinesti tudi tudi drugo stran, torej ugodnosti oziroma vse, kar sicer prihaja iz zakonskih opredelitev za normalno delo, torej urejena bolniška, dopust, regres in tako naprej. Če kaže delo vse znake delovnega razmerja, potem mora biti urejeno kot delovno razmerje. In potem še en odziv na to razpravo na temo amandmaja o največ enem družinskem članu, ki lahko opravlja delo osebnega asistenta. Naš amandma oziroma naš klic je v bistvu klic civilne družbe, klic uporabnikov in uporabnic samih. To stališče prihaja z naslova Društva distrofikov, to stališče prihaja iz naslova

ne zlorablja v neki zmedi za urejanje finančnega stanja na škodo družine, na škodo storitve, ki pritiče uporabniku. Zato tudi z moje strani, spoštovani poslanke in poslanci, povabilo oziroma poziv, da amandmaje podprete. V končni fazi, jaz mislim, da je to nadstrankarsko vprašanje, ki ga moramo rešiti na način, da bo dobro za izvajalce, torej za organizacije, da bo dobro za osebne asistente in da bo dobro za uporabnice in uporabnike. Hvala lepa. **PODPREDSEDNIK JOŽE TANKO:** Hvala lepa. Želi še kdo razpravljati v zvezi s 3. členom in dvema vloženima amandmajema Poslanske skupine Levica? Ne želi nihče več, zato zaključujem razpravo. V razpravo dajem 4. člen ter dva amandmaja Poslanske skupine SD. Želi kdo besedo?

Moram reči, da bom ta prvi amandma Poslanske skupine SD tudi podprla. Dejansko gre za zvišanje ur. Lahko rečem tudi, da smo ga nekako tudi uskladili, celotna koalicija tudi z ministrstvom, ker dejansko je te ure v sami obliki že prvi predlagal Državni svet. Že sam Državni svet je predlagal povišanje ur, tudi številni izvajalci; in prav je, da jim prisluhnemo, kajti če sami povedo, da ne rabijo toliko usklajevalcev, kot jih je bilo predvidenih v samem zakonu, torej da ne rabijo toliko ljudi po pisarnah, ampak bolj, normalno, na terenu. Tudi bolj racionalno je in res ne vidim nobenega razloga, zakaj ne bi. Ta amandma bomo v SMC tudi podprli. Hvala. Hvala lepa. Želi še kdo besedo? Ne želi. Zaključujem razpravo. V razpravo dajem 9. člen ter amandma Poslanske skupine SD. Želi kdo besedo? Ne želi. Zato zaključujem razpravo. O amandmajih bomo v skladu s časovnim potekom seje zbora odločali danes v okviru glasovanj, pol ure po prekinjeni 13. točki dnevnega reda. S tem prekinjam to točko dnevnega reda.

V zvezi s tem predlogom zakona je skupina 43 poslank in poslancev s prvopodpisanim dr. Matejem Tašnerjem Vatovcem zahtevala, da Državni zbor opravi splošno razpravo. Za dopolnilno obrazložitev predloga zakona dajem besedo dr. Katji Triller Vrtovec, državni sekretarki v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije. Najlepša hvala, spoštovani podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci! Pred vami je Predlog zakona o debirokratizaciji, ki predstavlja prvi zakonodajni paket na poti k zmanjšanju administrativnega in regulatornega bremena v javni upravi in k izboljšanju učinkovitosti njenega poslovanja. Prizadevanja vlad za izboljšanje zakonodajnega okolja in posledično izboljšanje globalne konkurenčnosti Slovenije niso nova. V tej smeri se vlade trudijo že skoraj desetletje, vendar pa je tokrat debirokratizacija kot temeljna usmeritev zapisana tudi v koalicijski pogodbi. Prvič se jo tudi poskuša pospešiti s paketnim načinom obravnave enostavnih zakonskih predlogov, ki ne zahtevajo sistemskih sprememb. Za ta namen je bil lani spomladi ustanovljen Strateški svet za debirokratizacijo, ki ga vodi predsednik mag. Ivan Simič. Strateški svet je oblikoval tri delovne skupine na področju davkov, gospodarstva in okolja. V njih sodelujejo predstavniki gospodarskih združenj, združenj lokalnih skupnosti, akademske sfere, informatike in drugih strokovnjakov. Prejeli smo veliko predlogov. Nekaj je že vključenih v ta paket, precej pa jih še čaka na naslednje pakete. Cilj predloga zakona je tako olajšati dostopnost do javnih storitev in ukiniti številna nepotrebna administrativna bremena, ki jih država nalaga državljankam in državljanom, gospodarskim subjektom, strokovnjakom, športnim trenerjem, kmetom, kulturnim delavcem, uradnikom in občinam pri poslovanju z državo. V ta namen se v prvem delu predloga zakona spreminja in dopolnjuje 14 različnih zakonov, ki segajo na področja registra prebivalstva, splošnega upravnega in davčnega postopka, športa, agrarnih skupnosti, kulture, sodnih izvedencev, tolmačev in cenilcev, integritete, javnih uslužbencev in ohranjanja narave. Drugi utemeljen razlog, da je Vlada sprejela in Državnemu zboru predlagala predlog zakona, so mednarodni kazalci. Ti kažejo, da Slovenija po indeksu globalne konkurenčnosti ne izkorišča vsega svojega potenciala. Na nekaterih področjih je celo izrazito podpovprečna. Pri indeksu regulatornega bremena je leta 2019 zasedla šele 126. mesto od 141 držav. Osnovno izhodišče drugega dela predloga zakona je zato krepitev vladavine prava z zmanjšanjem regulatornega bremena. V ta namen se razveljavlja več kot 200 zakonov in uvaja mehanizme za preprečevanje nadaljnjega kopičenja državnih predpisov. Zavedamo se, da debirokratizacija ni proces, ki bi ga bilo mogoče dokončati čez noč in le z enim krovnim zakonom. Prva nujna faza pa je, da sploh ugotovimo jasne časovne meje in točen obseg prenormiranega pravnega reda, ki je pred ustanovitvijo Strateškega sveta vseboval več kot 30 tisoč pravnih aktov, z najstarejšim iz leta 1946. Predlagani zakon daje pravno podlago za vzpostavitev uradnega registra, ki bo v dobi digitalizacije in informacijskega preobilja omogočil enostaven dostop in jasen pregled nad uradno prečiščenimi besedili državnih predpisov, ki posameznika zavezujejo na izbran časovni trenutek. Naj se za konec zahvalim za pomoč pri pripravi Predloga zakona o debirokratizaciji predsedniku Strateškega sveta za debirokratizacijo, ki mu Poslovnik Državnega zbora žal ne omogoča sodelovanja v splošni razpravi; bo pa seveda sodeloval pri razpravi na seji matičnega delovnega telesa. Prav tako bi se rada zahvalila članom Strateškega sveta, delovnim skupinam ter vsem ministrstvom in vladnim službam, ki so prispevali svoje predloge in omogočili, da imamo danes na mizi predlog zakona. Zahvaljujem se tudi gospodarskim združenjem, ki so poslali pismo podpore ter združenjem lokalnih skupnosti, ki ponujajo roko nadaljnjega sodelovanja. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, v Vladi Republike Slovenije smo predlagani zakon sprejeli, ker verjamemo, da ga Slovenija za razvojni preboj nujno potrebuje, zato vas prosim, da ga podprete. Najlepša hvala. Hvala lepa. Prehajamo na predstavitev stališč poslanskih skupin. Predrag Baković bo predstavil stališče Poslanske skupine Socialnih demokratov. Izvolite. **PREDRAG Hvala lepa za besedo, predsedujoči. Spoštovane kolegice in spoštovani kolegi! Pred dobrim letom je predsednik Strateškega sveta za debirokratizacijo predstavil predlog ukrepov po posameznih sklopih, in sicer na davčnem, gospodarskem in na okoljskem prostoru, na podlagi katerih se bo ali naj bi se debirokratizacija zmanjšala. Marca letos smo tako v obravnavo prejeli Predlog zakona o debirokratizaciji, ki je s spremembami in dopolnitvami posegal v 20 zakonov in razveljavil nekaj več kot 200 zakonov. Predlog zakona o debirokratizaciji je bil že v uvodu deležen številnih kritik v smeri, da ne gre za debirokratizacijo in da med drugim uvaja obvezno javljanje ljudi državi, če stalni naslov zapustijo za več kot 14 dni. Sodu pa je na neki način izbil dno predlog socialne kapice. Delodajalci so predlog podprli, sindikati so se temu uprli oziroma nasprotovali, tako kot so nasprotovali tudi samemu postopku sprejemanja zakona, katerega so pač eno leto pisali v vladnem svetu. Predlaganemu zakonu o debirokratizaciji so nasprotovali tudi v občinah. Tako v Skupnosti kot v Združenju so opozorili, da predlagani ukrepi ne pomenijo dejanske debirokratizacije javne uprave, ki naj bi poenostavila življenje državljanov in poslovanj podjetij. Opozorili so na previdnost pri odpravljanju administrativnih ovir in posledično na finančno razbremenitev. Socialni demokrati seveda podpiramo debirokratizacijo in razbremenitev stroškov javne uprave in poslovanja podjetij, vendar moramo paziti, da vse nastale stroške ne prevalimo na državljane in državljanke. Morda se še kdo spomni kakšnega poskusa odpravljanja administrativnih ovir, po katerem so se posamezna administrativna opravila še bolj zakomplicirala. Tik pred obravnavo predlaganega zakona na septembrski seji Državnega zbora pa je Vlada predlog zakona umaknila iz procedure. Vložila je nov predlog, v katerem ni več socialne kapice, obveznosti glede izdajanja računov pri plačilu s kartico in pa seveda skrajšanja roka za sprejetje ponudbe pri prodaji kmetijskega zemljišča, gozda ali kmetije in še kaj. Dodala pa je dopolnila Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti tako, da bi se v manjših krajih, ki so vezana na mestna pokopališča, dopustilo spoštovati želje žalujočih, da pokojnik do pogreba leži doma. Ostale pa so zadeve, za katere pravzaprav niti ne moremo reči, da gre dejansko za debirokratizacijo. Seveda se sprašujemo, ali je res treba poseči v Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Kulturniki menijo, da bi se ta zakon moral novelirati samostojno in urediti še druga odprta vprašanja s področja kulture. Ali dvojno preverjanje izpolnjevanja pogojev polnoletnosti in najmanj srednje poklicne izobrazbe pri vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu res predstavlja tako veliko birokratsko breme, da tega dela oziroma tega problema ni bi mogli rešiti v noveli Zakona o športu?! Še vedno pa ostaja določba, ki vsem državnim sekretarjem omogoča podpisovanje odločbe v posamičnih postopkih brez strokovnega izpita, brez ustrezne izobrazbe. Na dvom informacijske pooblaščenke o namenu zbiranja elektronskih naslovov in telefonskih številk državljanov ter potrebe po takih zbirkah osebnih podatkov je vladna stran odgovorila informacijski pooblaščenki, da je osnovni namen zbiranja kontaktnih podatkov prebivalcev Slovenije lažja in učinkovitejša komunikacija uradnih oseb s strankami v postopkih. Gre torej za uvedbo lažjega vročanja, kar pa po mnenju informacijske pooblaščenke to zadeva le manjši del Slovencev. Vlada vztraja tudi pri postopni vzpostavitvi vladnega registra Republike Slovenije, kjer bodo objavljena uradna prečiščena besedila državnih predpisov, za katere bo veljalo načelo zaupanja v avtentičnost njihovih besedil. Vzpostavljanje vladnega registra naj bi stalo okoli 800 tisoč evrov. V času gospodarske rasti in času grožnje, da se bomo srečali še z energetsko in še kakršnokoli drugo krizo, katero bojo občutili predvsem prebivalci Slovenije, bomo pač 800 tisoč evrov namenili nekomu in za nekaj;

cilju okrepitve spoštovanja načela pravne varnosti, varstva, zaupanja v pravo, jasnosti in določenosti predpisov ter okrepitvi vladavine prava. Seveda po devetih PKP-jih in posegih v nekaj deset zakonov, po neimenovanju delegiranih tožilcev, po letih napadov na sodstva s strani največje vladne stranke se lahko upravičeno sprašujemo o resnosti sledenja teh omenjenih ciljev. Danes bomo glasovali o sklepu, da je predlog zakona primeren za nadaljnjo obravnavo, vendar zaradi vsega navedenega Socialni demokrati sklepa ne moremo podpreti. Hvala lepa. Hvala lepa. Luka Mesec bo predstavil stališče Poslanske skupine Levica. Izvolite. **LUKA Hvala lepa in lep pozdrav! Vlada Janeza Janše gradi svojo podobo protibirokratske na učinkovitosti utemeljene vlade. Zato tako ime zakona, zato ustanovitev ad hoc delovne skupine, ki naj bi pospešila prehod države v digitalizirano in debirokratizirano družbo; ampak da je to samo videz in ne resnica, nam pa kaže celoten način vladanja in tudi vsebina tega zakona. Glavna vsebina tega zakona, ki je pred nami, je tako imenovana socialna kapica. To je določba, ki bi razbremenila nekaj procentov najbolje plačanih v državi, hkrati pa osiromašila zdravstveno in pokojninsko blagajno. To je bila glavna intenca zakona, tako imenovanega zakona o debirokratizaciji, ki pa je zaradi splošne kritike javnosti, konec konec koncev zaradi zavrnitve takih rešitev vseh, od sindikatov, civilne družbe do Državnega sveta, bila umaknjena. Zdaj ostaja lupina tega zakona, z nekimi rešitvami, ki pa države ne bodo debirokratizirale, ampak gre zgolj za neko dimno zaveso. Eden od takih primerov je recimo uvajanje novega uradnega registra predpisov, ki naj bi po oceni stal 780 tisoč evrov. Ker podobno zadevo že imamo v obliki portala Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije, je namen novega portala najverjetneje le zagotovitev novega posla. In ni naključje, da se s takšnimi storitvami ukvarja ravno podjetje, povezano z Ivanom Simičem, to je človekom, ki je glavni avtor tega zakona, in vodjo tega projekta, ki ga imenujete debirokratizacija. 780 tisoč evrov je kar nekaj denarja za storitev, ki jo že imamo. To je, preračunano v plače, tisoč minimalnih neto plač. V osnovi pa gre pri tem zakonu še vedno za ustavno sporen, državi škodljiv in finančno obremenjujoč predlog zakona, ki nima prav nobene zveze z debirokratizacijo. Po eni strani namreč posega v vsebine, ki spadajo v področne zakone, za katere skrbijo pristojna ministrstva, po drugi strani pa na neustrezen način razveljavlja predpise, ki se v slovenskem pravnem redu tako ali tako ne uporabljajo več. Je v bistvu en tak PKP-zakon brez PKP-vsebine. Tudi v PKP-zakone ste dali vrsto sprememb, ki so posegale v desetine drugih zakonov, ne glede na to, ali so se te spremembe dotikale upravljanja korona krize ali ne. Pri tem ste vsaj jasni, da se upravljanja korona krize ne dotika, ampak se tudi debirokratizacije ne; je pa še ena taka mina v slovenskem pravnem redu, ki bo zgolj ustvarjala dodatno zmedo. Problem je tudi način priprave zakona. Zakonov odslej očitno ne pišejo več na pristojnih ministrstvih, ampak kar v Kabinetu predsednika Vlade. Zakon o debirokratizaciji ste napisali brez javne razprave ali posveta s strokovnjaki, smo slišali iz civilne družbe. Da je javnost ponovno izključena, opozarjajo tudi sindikalisti. S predlogom zakona vlada uvaja vzorce interventne zakonodaje iz obdobja epidemije v zakonodajo, ki z izrednimi razmerami nima nikakršne zveze, pa je povedal Jakob Počivavšek, predsednik Pergama. Skratka, če potegnem črto, zakon, ki je pred nami, z debirokratizacijo nima nič. Gre v bistvu za en tak protikoronski paket brez protikoronske vsebine. Glavni namen tega zakona je bilo ustvariti dimno zaveso za uvedbo socialne kapice, ki si jo pri nas desnica že dolgo želi. To je antisocialen ukrep, ki bi izčrpal socialno državo, bi pa povečal plače nekaj odstotkom najbolje plačanih. Ampak je bil zaradi kritike javnosti in najverjetneje tudi zaradi tega, ker ste sami prešteli, da za tak ukrep ne morete v tem sklicu Državnega zbora dobiti dovolj glasov, ta glavni predlog v zakonu umaknjen, dimna zavesa pa je ostala in je tukaj pred nami. V Levici seveda ne podpiramo ne takega načina sprejemanja zakonodaje, se pravi omnibus zakoni, ki ustvarjajo samo dodatno zmedo v pravnem redu in brkljajo po desetinah drugih zakonov, to bi se moralo urejati drugače; niti se ne strinjamo z rešitvami v tem zakonu, ki nobene debirokratizacije ne bodo prinesle. Dobra ponazoritev za to je pa portal, ki nas bo stal 780 tisoč evrov. Tak portal v Sloveniji že obstaja, kar boste dosegli, je, da se bo vzpostavil še eden, posel bo pa očitno dobil kar pripravljavec tega zakona Ivan Simič. Skratka, glasovali bomo proti. Hvala lepa. Jožef Horvat bo predstavil stališče Poslanske skupine Nova Slovenija – krščanski demokrati. Hvala za besedo, spoštovani gospod podpredsednik. Spoštovana gospa državna sekretarka dr. Katja Triller Vrtovec, dragi kolegice in kolegi! Tudi sam se želim na začetku zahvaliti Strateškemu svetu za debirokratizacijo, še posebej vodji tega strateškega sveta mag. Ivanu Simiču. Prvič v zgodovini samostojne države imamo na mizi zakon o debirokratizaciji. Kolegice in kolegi, najbrž se vsi skupaj strinjamo, da v Sloveniji zmanjšanje regulativnih bremen in nadaljnje izboljšanje upravljanja javnih institucij še vedno ostaja velik izziv, kljub izboljšanju učinkovitosti države pri podpori delovanju poslovnega sektorja in spodbujanju razvoja na številnih področjih. Tudi gospodarstveniki so zadnja leta kot eno največjih ovir pri poslovanju poudarjali pretirano birokratizacijo in premalo spodbudno poslovno okolje, zlasti dolgotrajnost nekaterih postopkov in visoko davčno obremenjenost dela. Prav tako v okviru evropskega semestra stanje v Sloveniji z vidika ovir za naložbe ni ocenjeno kot optimalno. Evropska komisija ugotavlja, da kljub določenemu napredku v zadnjih letih na številnih področjih še vedno obstajajo ovire za naložbe in da zmanjšanje birokracije ostaja eden od ključnih izzivov za spodbujanje naložb. Naj na tem mestu, kolegice in kolegi, izpostavim, da smo v Novi Sloveniji pravzaprav razočarani, da v tem besedilu zakona o debirokratizaciji, ki ga obravnavamo, ni več uvedbe tako imenovane razvojne kapice. Mislim, da jo ima 17 držav Evropske unije, torej mi ne bi bili unikum, ampak kakorkoli že, če je to razlog, da bo zakon sprejet, da smo pač umaknili razvojno kapico, to sprejemamo. Vendar smo v Novi Sloveniji razmišljali in smo prepričani, da je do konca mandata še ravno dovolj časa, da poskušamo razvojno kapico oziroma socialno kapico vzpostaviti; oziroma predlagati Državnemu zboru razpravo o tem. Seveda nekaterih najbrž ne boli srce, da se približno 15 tisoč dobrih kadrov, poudarjam – dobrih kadrov, iz Slovenije vsako leto izseli v tujino. Zakaj že, zakaj? Nas to močno skrbi, zato želimo narediti naše okolje takšno, lahko mu rečemo poslovno okolje, takšno, da bo atraktivno za delodajalce, za investitorje in seveda tudi za delojemalce. Čeprav se je poslovno okolje izboljšalo, so še vedno prisotne težave glede upravnega in regulativnega bremena. Slovenija je sprejela ukrepe za postopno zmanjšanje upravnega bremena in regulativnih omejitev, vendar oboje še vedno ovira poslovanje. Regulativno breme se v Slovenji postopoma zmanjšuje, vendar je na nekaterih področjih še vedno razmeroma visoko. Čas, ki je potreben za plačilo davkov v Sloveniji, se je nekoliko zmanjšal, z 245 ur v letu 2018 na 233 ur v letu 2019, vendar je še vedno visok v primerjavi s povprečjem EU, kjer znaša 172 ur. Podjetja še vedno menijo, da so pogoste nepredvidene spremembe zakonodaje v Sloveniji moteče za poslovno okolje. Poleg tega mala in srednja podjetja še vedno menijo, da je upravno breme veliko in da se zmanjšuje prepočasi. Splošno učinkovitost prizadevanj Slovenije za zmanjšanje bremena zavirajo pomanjkljivosti pri izvajanju. Zaradi okorne javne uprave in nesmiselnih zakonov in podzakonskih aktov trpi slovensko gospodarstvo, trpijo državljanke in državljani. Administrativnih bremen, torej neupravičenega oviranja poslovanja, ki so posledica neustreznih predpisov ali njihovega izvajanja v praksi, je preveč. Ministrstvo za javno upravo je že pred leti ocenilo, da gospodarstvo in državna uprava za njihovo premagovanje porabita približno 1,5 milijarde evrov na leto. 1,5 milijarde evrov na letni ravni. Ti stroški pa se v nasprotju z našimi zavezami ne zmanjšujejo. V to tudi niso vštete izgube, ki so posledica manjšega vlaganja tujih investitorjev v Slovenijo, in manjši obseg poslovanja domačih podjetij. Če pogledamo različne mednarodne lestvice, ki merijo ekonomsko svobodo, če pogledamo rezultate raziskave svetovnega letopisa konkurenčnosti Mednarodnega inštituta za razvoj menedžmenta v Lozani, vidimo, da zaseda Slovenija pozicije, ki nam ne morejo biti v čast. Na drugi strani pa nas mora to motivirati, da nekaj ukrenemo, prav tukaj, v tej instituciji, v Državnem zboru. Namreč če smo

ta analiza meri približno 60 držav, potem nam to ne more biti v čast. Ne more nam biti v čast, da smo 50. med 60 opazovanimi državami. Kljub temu pa so mnoge meritve, mnogi današnji trenutni podatki, ko smo še vedno v hudi zdravstveni krizi, takšni, ki vlivajo optimizem v družbo, ekonomijo in tako naprej.

In še bi lahko naštevali, pa danes to ni točka dnevnega reda, mednarodne bonitetne ocene in tako dalje. Strateški svet se je ukvarjal tudi – in s tem se ukvarjamo tudi mi v Novi Sloveniji pa najbrž tudi vi, kolegice in kolegi –, kako dvigniti produktivnost v naši državi. S tem se je ukvarjala tako imenovana Mramorjeva skupina, ki je izdelala po naročilu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo akcijski načrt za višjo rast produktivnosti. Tukaj so sodelovali strokovnjaki z različnih področij in jaz enostavno tem napotkom lahko samo verjamem. In skrbeti nas mora, da produktivnost v Sloveniji zaostaja za povprečno produktivnostjo v državah članicah Evropske unije. To je neko okolje, s katerim se pač radi primerjamo. In dokler tukaj, znotraj EU, ne bomo najboljši, potem niti nima smisla, da se kosamo z največjimi, najpomembnejšimi igralci na področju gospodarstva v svetu. Dovolite nekaj podatkov. V letu 2019, to je leto, ko še ni bilo epidemije, takrat je bila produktivnost v Sloveniji nižja od povprečja produktivnosti v Evropski uniji, sicer smo bili na 81,2 % produktivnosti povprečja EU. Se pravi, 19 odstotnih točk smo bili pod povprečjem Evropske unije, kar zadeva produktivnost,

Če Slovenijo primerjamo z Avstrijo, kar velikokrat tudi delamo, lahko ugotovimo, da je slednja imela v letu 2019 za 43,5 % večjo produktivnost od Slovenije. Avstrija za 43,5 % večjo produktivnost od Slovenije, merjeno s kazalnikom bruto domačega proizvoda na zaposlenega. In 52,2 % večjo produktivnost, merjeno glede na število delovnih ur. To so podatki OECD, Eurostata in tako naprej. In najbrž smo si tukaj pa le enotni, da če ne bomo uspeli dvigniti produktivnosti, tudi ni možnosti, da bi v Sloveniji lahko pričakovali, da bodo plače višje. Ne bo šlo. In dokler bo takšno poslovno okolje, ki je glede davkov precej neatraktivno, potem tudi ne bo vlagateljev, ne domačih ne tujih. In gotovo – spet pričakujem, da imam vsaj delno soglasje –, gotovo k povečanju produktivnosti pripomore tudi debirokratizacija, da se ne bomo ukvarjali v gospodarstvu in tudi, ja, v zasebnem življenju, predvsem pa mislim na gospodarstvo, z zadevami, ki ne prinašajo …, ki so neproduktivne, ki so ovira, ki so razvojna cokla. In ta zakon o debirokratizaciji je prvi zakon, prvi sklop ukrepov, ki pomaga k odpravi birokratskih ovir. Škoda, da je relativno blizu konec mandata, ampak morda se bo Strateški svet in tudi Vlada opogumila, da bo v Državni zbor prinesla še drugi sveženj ukrepov, ki bodo pripomogli k debirokratizaciji. Kar zadeva ta zakon in sklep, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo, bo Poslanska skupina Nova Slovenija ta sklep seveda podprla. Hvala lepa. lepa. Stališče Poslanske skupine Stranke modernega centra bo predstavil mag. Dušan Verbič. Izvolite.

Danes odločamo o Predlogu zakona o debirokratizaciji, katerega cilj je izboljšati stanje v Sloveniji glede administrativnih ovir in boljše ustvarjanje konkurenčnega poslovnega okolja. Osebno priznam, da bi ta vsebina kljub različnim pogledom na to materijo morala biti že pred mnogimi leti v tem državnem zboru. Administrativno okolje je med ključnimi ovirami za pospešen razvoj Slovenije na vseh področjih. Zapleteni in zamudni postopki hromijo boljši izkoristek vseh naših potencialov ter hkrati po nepotrebnem obremenjujejo javne uslužbence, ki te postopke vodijo. Stranka modernega centra je že v prvem mandatu prioritetno delovala za odpravo administrativnih ovir in debirokratizacijo ter za dostopnost in večjo odzivnost državnih organov. Nekateri vidijo težave v velikem številu javnih uslužbencev, vendar so dejanski problem neučinkoviti postopki, ki s številnimi koraki praktično kradejo čas tako predstavnikom javnega sektorja kot še posebej državljanom in predstavnikom gospodarstva. Zato bomo administrativno vitkejšo državo dosegli le tako, da bomo zaokrožili digitalizacijo države, kar bo pospešilo postopke, odpravilo nepotrebno podvajanje aktivnosti ter omogočilo javnim uslužbencem, da bodo svoj čas bolj bolj posvetili vsebini delovanja, ne pa birokratski proceduri. Naj navedemo nekaj pomembnejših rešitev glede Predloga zakona o debirokratizaciji, ki je pred nami. Da bi omogočili hitrejše in učinkovitejše poslovanje uradnih oseb s posamezniki, se v Zakon o prijavi prebivališča in Zakon o centralnem registru prebivalstva dodajajo podatki o mobilni številki in elektronskem naslovu, seveda ob pogoju, bo oba podatka državljan posredoval prostovoljno. V Zakonu o splošnem upravnem postopku se omogoča pošiljanje obvestil o poslani pošiljki tudi preko sporočila SMS, namesto ministra pa bodo lahko odločbe v posamičnih postopkih podpisovali tudi državni sekretarji. V Zakonu o javnih uslužbencih se omogoča vročanje sklepov javnim uslužbencem tudi na službeno elektronsko pošto. Končno! Naštetih je zgolj nekaj rešitev, s katerimi bi predlog zakona poenostavil življenje državljanom in poslovanje podjetjem ter s tem prispeval k zniževanju stroškov in administrativnih ovir. Seveda z vso pozornostjo, da so storitve državne uprave varne, hitre in v zadovoljstvo občanov in strank v upravnih postopkih. Slovenija je že naredila velike korake na področju povezovanja evidenc in baz podatkov, kar je uporabnikom javnih storitev prihranilo kar nekaj časa, ki so ga namenili različnim administrativnim postopkom. V Stranki modernega centra si prizadevamo za digitalno povezanost vseh državnih organov in racionalizacijo vseh predpisov. Prepričani smo, da je osnovna težava, kot omenjeno, podvajanje kadrov in da je treba zagotoviti večjo preglednost samega delovanja državnih organov. Na prvo mesto postavljamo ukrepe in projekte, ki bodo državljanom olajšali pridobivanje dokumentov, soglasij in dovoljenj v vseh postopkih, v katerih imajo opravka z državo. V teku so projekti za vzpostavitev sodobne e-identitete, ki bo državljanom omogočila enostaven digitalni odnos z državnimi organi. Tudi za podjetja bo pomemben korak izvedba projekta e-identitete z vsemi podatki na enem mestu, kar bo podjetjem omogočilo enostavnejše oddajanje poročil ter kandidiranje na ali za razvojna sredstva. Ti projekti bo omogočili, da se bodo državljani, podjetja, javni uslužbenci ukvarjali zgolj z vsebino in razvojem, ne pa s tako imenovanimi zamudnimi administrativnimi postopki. V prihodnosti se bo posebno pozornost namenjalo tudi področju umeščanja v prostor in graditvi objektov, kjer je bilo veliko narejenega že s projektom eProstor. Nadaljevanje digitalizacije s projektom eMOP bo najprej omogočilo popolno zaščito naravnega okolja, saj bodo avtomatično onemogočeni posegi, ki bi dejansko se s tem lahko ogrozili. Poleg tega pa bo digitalizacija področja upravljanja s prostorom dosegla polno transparentnost in velik pospešek vseh postopkov, ker bo odpravljeno zamudno ponavljanje enih in istih korakov pri pridobivanju pogojev, soglasij in raznih dovoljenj. Digitalizacija upravljanja s prostorom je ena naših ključnih programskih prioritet, saj ga kot eno ključnih težav vidijo tako državljani, še posebno pa gospodarstvo in razni investitorji. V Poslanski skupni Stranke modernega centra podpiramo današnji Predlog zakona o debirokratizaciji, ki je v prvi obravnavi, in si bomo tudi v prihodnje prizadevali za iskanje rešitev na področju odprave administrativnih ovir, tako da se bo poenostavilo samo življenje v sklopu državljanskih aktivnosti in pravic ter poslovanje podjetij. Hvala za vašo pozornost.

Spoštovani kolegice in kolegi! Verjetno si je večina prebivalcev Slovenije enotna, da imamo preveč regulative in predpisov. Prav tako smo si bržkone vse poslanske skupine edine, da je treba slovensko zakonodajo prevetriti. Zlahka se strinjamo, da so zakoni prevečkrat pretirano togi in neživljenjski, da so marsikdaj premalo jasni in pregledni ter da stvari pogosto zapletajo tam, kjer jih resnično ne bi bilo treba zapletati. Vse našteto je mogoče izboljšati z debirokratizacijo. Slovar slovenskega knjižnega jezika to besedo definira kot odpravljanje birokratizma, birokratizem pa je formalistično, neživljenjsko upoštevanje predpisov, zlasti pri uradnikih. Ob branju preteklih stališč in volilnih programov strank, tako koalicijskih kot opozicijskih, smo lahko v preteklosti vedno ugotovili, da besedo razumemo na primerljiv način. Nato pa smo v marcu letošnjega leta v roke prejeli zakon o debirokratizaciji in se spraševali, kaj se je zgodilo z razumevanjem te osnovne besede in ali še vedno govorimo o isti stvari. Četudi smo konec septembra dobili novo besedilo zakona, bi se z besedo ali dvema vseeno rad dotaknil prvotnega besedila. Če smo tedaj nekaterim rešitvam, ki jih je zakon vseboval, lahko priznali, da vsaj deloma sodijo vanj, potem smo se pri drugih spraševali, kako so zašle v zakon. Vprašanje je ostalo brez odgovora, saj človek niti pri najboljših močeh ne more ugotoviti, kaj skupnega naj bi rešitve imele z debirokratizacijo. Ena takšnih je bila denimo predlagana uvedba socialne kapice, ki je sprožila veliko ogorčenje predvsem zato, ker ruši sistem solidarnosti in posega v temelje socialnih zavarovanj. Že brez opredeljevanja za ali proti je jasno, da rešitev, ki ima tako obsežen in daljnosežen vpliv tako na zdravstveno kot na pokojninsko blagajno, nikakor ne more biti vključena v tako vrsto zakona, temveč zahteva ločeno obravnavo. Resnih družbenih in finančnih vprašanj se pač ne rešuje na tak način. Očitno gre za modus operandi, v katerem se je vlada dodobra izpilila od oblikovanja in pisanja protikoronskih paketov. Tedaj smo lahko prav tako v vsakem paketu opazili tudi rešitve, ki niso imele z virusom in epidemijo popolnoma nič skupnega. Vlada je tako prvi kot drugi Predlog zakona o debirokratizaciji v Državni zbor poslala brez predhodno opravljenega socialnega dialoga. Spet modus operandi. Enako je vlada storila pri dveh izjemno pomembnih področjih, ki bosta krojili življenje nas vseh, pri Predlogu zakona o nacionalnem demografskem skladu in pri paketu sprememb davčne zakonodaje. Izključevanje deležnikov, ki bi lahko prispevali strokovne podlage in popravke, je nedopustno, a vlada se je na to požvižgala že ničkolikokrat, zato tokratno ravnanje ne preseneča. Je pa vseeno presenetljivo, da se ne ozirajo niti na mnenje lastne službe za zakonodajo, ki je imela po nekaterih informacijah glede predlaganih rešitev precej pomislekov. Esdeesovi poslanci so nas v preteklosti večkrat, med drugim tudi na izrednih sejah Državnega zbora, opozarjali na to, kako enormno veliko zakonov in podzakonskih aktov imamo v Sloveniji. Temu dejstvu je seveda nemogoče oporekati. Toda zanimivo je, da kljub tem enormnim in po njihovih besedah zastrahujočim številkam vlada slednje pridno kopiči in povečuje. V tem mandatu so tako sprejeli skupno več kot 100 zakonov in krepko več kot tisoč podzakonskih aktov. Da niti ne omenjam vladnih odlokov za preprečevanje širjenja virusa covida-19, ki jim niso mogli slediti niti nekateri pravni strokovnjaki, kaj šele ostale državljanke in državljani. Omenil sem že, da smo konec septembra dobili novo besedilo predloga zakona. Zakaj? Zaradi spodrsljaja, ki ga od takšnih starih mačkov res ne bi pričakovali. Vlada je ob pripravi zakona namreč spregledala, da bodo za sprejetje zakona potrebovali več kot navadno večino. Prvotni predlog je namreč med drugim razveljavil tudi zakon, za katerega sprejem in posledično tudi razveljavitev bi bila v skladu z Ustavo potrebna dvotretjinska večina. Že od napovedi novega predloga smo upali, da bo vendarle vseboval več rešitev, ki bodo ustrezale njegovemu imenu, in da bo državljanom poenostavil življenje, ne pa da jim ga na več mestih zgolj zapleta, določenim skupinam pa tudi pošteno greni, kot je veljalo za prvo za prvo različico. Toda to se ni zgodilo. Zadovoljni smo sicer lahko, da so iz predloga izginile nekatere vprašljive rešitve, vključno z najbolj sporno že omenjeno uvedbo socialne kapice. Toda še vedno smo razočarani. Ker je aktualna vlada celo ustanovila Strateški svet za debirokratizacijo, bi ob vseh možnih spremembah, ki bi jih bilo mogoče predlagati v takšnem paketu, pričakovali takšne rešitve, ki bi dejansko prispevale k manjšemu hromenju in zavlačevanju postopkov. Prav tako se nam zdi zaskrbljujoče, da med predlaganimi rešitvami ostaja vzpostavitev uradnega registra, ki bi našo državo stala skoraj 800 tisoč evrov in ki nas je v oči zbodla že v prvotni različici. Na tem mestu gre za poseg v ustavno materijo, saj bi se občutno zmanjšala vloga Uradnega lista. Prav tako se v SAB sprašujemo, na kakšen način predlagana določba zasleduje osnovni namen zakona, saj ne bo pripomogla k zmanjšanju števila predpisov. Poenostavitev upravnih postopkov je za državo izjemno pomembno predvsem zaradi posledic, ki jih ima le-ta na delovanje gospodarstva in javnega sektorja. Tega se zavedamo tudi v Poslanski skupini SAB in zato so bila naša pričakovanja ob napovedih, da bo debirokratizacija ena ključnih točk v tretji Janševi vladi, visoka. Rešitve v zakonu v Poslanski skupini SAB ocenjujemo kot nedomišljene, nepremišljene in tudi neustrezne. Tistih nekaj posamičnih rešitev, ki celo ustrezajo svojemu namenu, pa je veliko premalo. Odločitev je zato na dlani, vsi poslanci Poslanske skupine SAB bomo glasovali proti sklepu, da je zakon primeren za nadaljnjo obravnavo. Hvala lepa. Stališče Poslanske skupine Demokratične stranke upokojencev Slovenije bo predstavil Robert Polnar. Izvolite. Hvala za besedo, gospod podpredsednik. Gospe poslanke, gospodje poslanci! Strateški svet za debirokratizacijo je bil ustanovljen lansko leto 19. maja. Glavna naloga tega z velikimi pričakovanji pospremljenega organa je pregled zakonodaje s podajo predlogov za razrahljanje birokratskih okovov. Znalo bo torej poenostaviti življenje državljanom in poenostaviti poslovanje podjetjem ter s tem prispevati k znižanju stroškov in odpravljanju administrativnih ovir. Debirokratizacija je zastavljena kot ena od prednostnih nalog izvršne veje oblasti s poudarkom na elektronskem poslovanju in poenostavitvi postopkov pri gradbeni in prostorski zakonodaji ter na področju javnega naročanja. Posebej so izpostavljeni učinki in prednosti uvajanja postopkov digitalizacije. Birokratizem je sistem v upravi, v katerem prevladujeta formalizem in togo sledenje predpisov. Smisel eksistence birokrata je, da potrebno ukaže, pomanjkljivo izboljša in opuščeno kaznuje. Birokracija se je preobrazila v poklic in v način življenja. Kot oblika skrbi zase je postala neprekosljivo učinkovita, naloge, zaradi katerih je bila priklicana v obstajanje, pa je samozavestno odrinila na stranski tir. Birokrati se v modernem svetu bolj kot kdajkoli prej soočajo z zablodami svojega uma, s katerim ne dojemajo, ampak verujejo. Birokracija duši individualnost, invencijo in fleksibilnost. Zadostuje sama sebi. Svoj posebni interes prikazuje kot skupni in splošni. Debirokratizacija bi potemtakem morala predstavljati odpravljanje takšnega sistema, takšnega načina uradovanja in predlog zakona bi moral zato vključevati le suhoparne predloge za odpravo birokratizma brez kakršnihkoli posebnih dodatkov. Četudi je predlog zakona, ki ga je Vlada vložila proti koncu marca letos, v večjem delu vseboval rešitve za zmanjšanje regulativnih bremen in izboljšanje upravljanja institucij ter poslovnega sektorja, ni bilo mogoče spregledati predloga, ki ni sodil pod pojem debirokratizacije. Govorim pa kajpada o nameravani uvedbi socialne kapice. Stališče poslancev Poslanske skupine Desus do uvedbe socialne kapice je bilo in je še vedno enotno. Smo kategorično proti njeni uvedbi. Ravno na našo zahtevo se je Vlada odločila uporabiti spremenjeni Poslovnik Državnega zbora, ki omogoča predlagatelju znotraj okvira sprejemanja zakona nadomestiti besedilo predloga zakona z novim besedilom. Nepravične, nesolidarnostne in za državni proračun finančno škodljive socialne kapice tako ni več v Predlogu zakona o debirokratizaciji. Katere pa so po našem mnenju tiste bistvene zadeve v predlogu zakona? Večina določb se nanaša na elektronsko vročanje in vzpostavitev elektronskega poslovanja, kar po naši oceni nikakor ne more biti sporno; nasprotno, to je pravilno. Bi pa kazalo v nadaljevanju več časa za razpravo in oblikovanje primernih rešitev nameniti problematiki digitalizacijskega usposabljanja starejših. Prenehanje veljavnosti zakonov in na njih temelječih podzakonskih prepisov, ki se ne uporabljajo več, popolnoma podpiramo. Gre za kar 224 zakonov, ki se ne uporabljajo že leta, najstarejši med njimi je še iz časa bivše Jugoslavije celo iz leta 1949. V Poslanski skupini Desus menimo, da je prav, da se zakonodaja prečisti in očisti odmrlih predpisov, ker bo to zagotovo prispevalo k večji pravni varnosti, predvsem pa k preglednejši zakonodaji. Uvaja se možnost izdajanja odločb s strani državni sekretarjev. Po sedaj veljavni zakonodaji odločbe podpisujejo in seveda za odločitve odgovarjajo ministri. Predlagatelj je obrazložil svoj predlog, do katerega pa smo poslanci Poslanske skupine Desus nekoliko zadržani, zato v nadaljnjem postopku pričakujemo bistveno bolj podrobno argumentacijo. Najpomembnejši del zakona pa je predlog, ki se nanaša na uvedbo novega registra, kjer bodo objavljena uradna prečiščena besedila državnih predpisov, za katera bo veljalo načelo avtentičnosti njihovih besedil oziroma načelo zaupanja v avtentičnost njihovih besedil. Tudi glede tega predloga smo poslanci Poslanske skupine Desus nekoliko zadržani. Predlagatelj nas s svojimi argumenti za nov register predpisov namreč ni povsem prepričal. Stroške njegove vzpostavitve ocenjuje na 780 tisoč evrov. Bistveno bolj pomembno pa je nekaj drugega: birokratiziranemu stanju se namerava zoperstaviti z dodatnim administriranjem. V Republiki Sloveniji se vsi predpisi objavljajo v Uradnem listu Republike Slovenije. Obveznost objave predpisov je tako pomembna, da je to določeno na ustavni ravni. Nepoznavanje prava resda škodi, toda pri tem gre za nujno pravno fikcijo, da posamezniki poznajo pravna pravila. Če jih kršijo in se zoper njih sproži postopek, se ne morejo izgovarjati, da pravnega pravila niso poznali ali da niso vedeli, da karkoli delajo narobe. Predlagatelj tega ne zanika niti ne spreminja, temveč uvaja nov dodaten pravni register. Vsa pravna pravila se pri nas, kot rečeno, objavljajo v Uradnem listu. Dodatno je že od začetka 90. let na voljo tudi register državnih predpisov, ki vsebuje podatke o predpisih Državnega zbora, Vlade, ministrstev in organov v njihovi sestavi ter vladnih služb. V pravno-informacijski sistem Republike Slovenije, ki je javno dostopen in brezplačen državni portal, ki ga upravlja Služba vlade za zakonodajo, se vključujejo vse tri veje oblasti. Vanj so vključeni tako akti Republike Slovenije, tudi sodna praksa, tako kot tudi akti pravnega reda Evropske unije. Uradni list naj bi bil po besedah predlagatelja namenjen le prvi seznanitvi s spremembami v pravnem redu po kronološkem zaporedju, uradni register pa naj bi bil namenjen trajnemu dostopu do veljavnega pravnega reda, iz katerega bi bilo lažje razvidno, kateri predpisi trenutno veljajo. V Poslanski skupini Desus izražamo zadržanost glede teh določil. Nepotrebno podvajanje po našem mnenju ni potrebno, sploh pa ni primerno tudi z vidika pravnega varstva. Dejavnost novega registra naj bi se opravljala kot gospodarska javna služba, to službo pa naj bi izvajalo javno podjetje, katerega določi Vlada z uredbo. Asociacija na vnaprejšnjo pripravo za bodoče državne sinekure v tem primeru ni povsem iz trte izvito. Poslanci Poslanske skupine Desus smo iz odločnega negativnega stališča, ki smo ga zavzeli glede prejšnje verzije zakona, ki je vključevala socialno kapico, na podlagi novega predloga prešli na pozitivno stališče z omenjenimi pridržki. Soglasno pa ocenjujemo, da je predlagani Predlog zakona o debirokratizaciji primerna podlaga za nadaljnjo obravnavo in tako bomo tudi glasovali.

je marca letos v sporočilu za javnost zapisala, da je sprejela Predlog zakona o debirokratizaciji, katerega namen je poenostaviti življenje državljanom in državljankam in poslovanje podjetjem. Z njim se posega v 20 veljavnih zakonov in jih več kot 200 razveljavlja. Ko se omenja odprava administrativnih ovir in vzpostavljanje konkurenčnega poslovnega okolja, najbrž ne bomo našli ne državljana ne poslovnega subjekta in tudi ne politika, ki bi temu na načelni ravni nasprotoval. Ampak catch se vedno skriva v podrobnostih posameznih predlaganih rešitev in v postopku oblikovanja in usklajevanja zakona. Debirokratizacija v Sloveniji je sicer ena glavnih programskih usmeritev SDS in njen politični paradni konj, saj v svojih programih in koalicijskih pogodbah stalno omenja birokratske ovire in državno administracijo, ki otežujejo delo gospodarstvu, kmetijstvu in državljanom. Debirokratizacija je bila ena ključnih koalicijskih obljub tako druge kot tudi tretje Janševe vlade. Tudi tokrat pričujoči predlog zakona izkazuje, da gre bolj za predstavo za javnost, v kateri bo koalicija zatrjevala, da opozicija ne razume težav ljudi in gospodarstva, ki jim grenijo življenja, čeprav je moč iz samega besedila zakona zelo hitro razbrati, da gre za evidenten prepad med političnimi obljubami in tistim, kar zakon v resnici prinaša. Se kdo še spomni obljub SDS izpred let, da bo vlada, ki jo bodo vodili, pripravila načrt zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju v državni pristojnosti za 10 odstotkov? No, naslednji mesec bo v Državni zbor prišel predlog na proračunski seji skupaj s spremembami proračuna za leto 2022 in proračunom za leto 2023; torej predlog kadrovskega načrta, ki predvideva okoli 600 novih zaposlitev v ožji državni upravi. V tem stilu. Sicer pa bi predlog zakona oziroma ravnanje vlade najbolje opisali z besedami: veliko pompa za bolj malo vsebine. Poleg tega po naši oceni zakon predstavlja poskus prikrivanja ravnanj te vlade, ki so svetlobna leta oddaljena od tega, kar obljublja. V času te vlade je bilo namreč v letih 2020 in 2021 v zakonodajni postopek vloženih preko 160 predlogov zakonov, od katerih se je za 127 predlogov zakonodajni postopek že končal. Ta vlada je zgolj v dveh letih pridelala in v Državni zbor poslala nekoliko manj zakonov, kot jih s tem zakonom razveljavlja za vseh 30 let poosamosvojitvenega obdobja. Poleg tega so Vlada in tudi pristojni ministri sprejeli nekaj tisoč, ne nekaj sto, nekaj tisoč podzakonskih aktov, v kar so všteti tudi vsi podzakonski predpisi za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni covid oziroma razvpiti protiustavni protiustavni in nezakoniti odloki. Ta vlada se torej bori proti birokratskim oviram na način, da zastarele zakone iz 30-letnega obdobja nadomešča z novimi več več kot uspešno, zvišuje število podzakonskih aktov in kljub imenovanju ministra brez listnice, ki je pristojen za digitalizacijo, med drugim tudi za digitalizacijo javne uprave, zaposluje nove javne uslužbence, ki se bodo borili z birokratskimi ovirami. Pa razumi, kdor more. Zdi se nam, da je namere te vlade za debirokratizacijo in digitalizacijo v državni upravi še najbolje zadel avtor enega od zapisov, začinjenih s humorjem, ki je ocenil, da se je ta vlada pač odločila za manualno digitalizacijo, torej digitalizacijo, ki jo bodo s svojimi rokami izvajali nanovo zaposleni javni uslužbenci. Poleg tega je priprava in usklajevanje zakona o debirokratizaciji ponovila prakso, ki smo ji bili priča v vseh paketih protikoronskih ukrepov, od PKP 1 do PKP 9 oziroma tako imenovanih megazakonov, s katerimi se posega v druge zakone in s tem ustvarja zmedo ali pa vanje vnaša rešitve, ki z deklariranimi cilji nimajo nič skupnega, ali pa so celo napisani in vanje podtaknjeni z namenom uresničevanja parcialnih interesov posameznih subjektov ali pa interesnih skupin. Zataknilo se je namreč že takoj na začetku priprave zakona, še pred sprejemom na Vladi. Ker je bil zakon med drugim tudi rezultat dela Strateškega sveta za debirokratizacijo, ki ga vodi gospod Simič, se je Vlada oziroma Kabinet predsednika Vlade odločil za bližnjico oziroma obvod Zakona o državni upravi. In zaradi tega se je letos 11. marca spremenil Poslovnik Vlade oziroma 7. člen Poslovnika Vlade, s katerim je ta določila, da med pooblaščene predlagatelje gradiv, ki jih sprejema Vlada, sodi tudi predsednik Strateškega sveta, ustanovljenega pri predsedniku Vlade. S tem je Vlada seveda dejansko zaobšla Zakon o državni upravi, ki jasno in nedvoumno določa, kdo so predstojniki upravnih organov države uprave, torej ministrstev, ki so pooblaščeni za pripravo in usklajevanje predlaganih predpisov. Zakaj se je Vlada odločila ta za manever? Zato, da so lahko predlog zakona pripravljali kar v Kabinetu predsednika Vlade, saj so se takšnemu predlogu zakona po ministrstvih sprva upirali, ker je namreč prvotna različica vsebovala več rešitev in ki so nesorazmerno posegale v človekove pravice in svoboščine in ki so bile evidentno v nasprotju z ustavo. Poleg tega pa se jim nekateri predlogi Simičevega sveta preprosto niso zdeli na mestu ali pa so bili na predlagani način neuresničljivi. Da ne omenjamo, da so bili do predloga zelo kritični tudi v vladni službi za zakonodajo, kjer so na koncu svojega mnenja k predlogu zakona zapisali, »v »v službi menimo, da se ideja o uveljavitvi tega predloga zakona ne sklada z željo po debirokratizaciji, še manj pa z uresničevanjem cilja manjšega števila sprejetih predpisov«. Na Na koncu pa so bila ministrstva, ko je kar nekaj Simičevih predlogov iz zakona izpadlo, primorana oblikovati nekaj svojih rešitev in s tem reševati ugled tako Sveta za debirokratizacijo kot tudi ugled predsednika Vlade in seveda stranke SDS. Vladno koalicijo želim opozoriti, da danes ne obravnavamo več vladnega predloga zakona iz marca, v katerem je obljubljala poseg v 20 zakonov, temveč se v novem besedilu nahajajo zgolj spremembe in dopolnitve 14 zakonov, poleg tega pa zakon ne ukinja več obljubljenih 200 zakonov. Kar pet jih je Vlada iz prejšnjega besedila umaknila, in sicer Zakon o javnem naročanju, Zakon o davčnem potrjevanju računov, Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, Zakon o kmetijskih zemljiščih, visokem šolstvu, pa zdravstveni dejavnosti, ki ga je nadomestila z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Razlogov za umik ni navedla. V javnosti se je govorilo zgolj o umiku zakona, ki ukinja Zakon o načinu glasovanja in ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu iz leta 1996. Ker je bil tisti zakon sprejet z dvotretjinsko večino, bi ga morali tudi ukiniti z enako večino. Ker je vladni koaliciji, ki potrebne večine seveda nima, grozilo, da bo zato zakon o debirokratizaciji padel, ga je tik pred obravnavo na prejšnji seji Državnega zbora umaknila oziroma nadomestila z novim. Drugi razlog za umik pa so bile najbrž spremembe Zakona o prispevkih za socialno varnost, ki bi predvidevale uvedbo najvišje osnove za plačilo prispevkov za socialno varnost v višini 6 tisoč evrov bruto oziroma socialno kapico. Najbrž ni odveč opozoriti, da vladni svet in Vlada za utemeljitev predlagane rešitve nista pripravila nobene resne ocene finančnih posledic. Namesto Vlade in Ministrstva za finance so oceno finančnih posledic pripravili kar sami v Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kjer so ugotovili, da skupni znesek vseh prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma so skupaj za obe blagajni naračunali učinka za 120 milijonov evrov. Poslanski skupini nepovezanih poslancev zato ne nasprotujemo temu, da se je socialna kapica umaknila iz predloga zakona, saj že od samega začetka menimo, da ne sodi v ta zakon, ki ureja debirokratizacijo, ampak sodi v sistemski zakon, kjer se celovito ureja sistem prispevkov za socialno varnost. Omejitev najvišje osnove za plačilo prispevkov namreč nima prav nobene zveze z debirokratizacijo, obseg administrativnih ovir zaradi te omejitve bi bil povsem enak kot sedaj. Pot predlaganih spremembah pa je bila popolnoma napačna. Gre za tako pomembno spremembo, da mora v njej vseskozi potekati socialni dialog preko Ekonomsko-socialnega sveta. Ta pa je na tej točki razpadel in bo, kot kaže, še nekaj časa trajalo, da se ponovno vzpostavi. Ne nasprotujemo niti, da so se umaknile sporne rešitve glede javnih arhitekturnih natečajev, na katere je žal del vlade oziroma vladajoče koalicije gledal kot na birokratske ovire. S posegom v ta del se ne moremo strinjati. Javni arhitekturni natečaji so oblika odločanja o urbanističnih, arhitekturnih in krajinskoarhitekturnih projektantskih rešitvah in potrjeno dosegajo višjo kakovost grajenega prostora. Te pa se obravnavajo le za najpomembnejše javne investicije, kot so šole, bolnišnice, knjižnice in druge javne ustanove. Kljub vsemu pa bi radi od Vlade slišali razloge, zakaj so umaknili še navedenih pet predlogov zakonov in zakaj so v novo besedilo vključili Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Ravno tem spremembam smo namreč nekateri v času usklajevanja v končnem besedilu nasprotovali. V Zakonu o pogrebni in pokopališki dejavnosti se tudi v manjših krajih, ki so vezani na mestna pokopališča, dopušča možnost, da lahko pokojnik do pogreba leži doma. Torej bi lahko ponovno vpeljali prakso iz prejšnjega stoletja, ležanja pokojnika na parah doma. To nima prav nobene zveze z debirokratizacijo. Mnogi pa veste oziroma ne veste, da je Vlada z zakonom želela pospešiti izdajanje plačilnih nalogov za prekrške. Policisti bi lahko izdali plačilni nalog brez izjave kršitelja in brez opisa prekrška. Domnevni storilec bi lahko svojo pravico do obrambe začel uresničevati šele na sodišču, kjer bi se na podlagi naknadnih izjav pričelo ugotavljati dejansko stanje. Najbrž ni potrebno biti velik strokovnjak za prekrškovno pravo, da lahko ugotoviš, da v tem primeru ni šlo za odpravo birokratskih ovir za navadne ljudi, kot jih radi opisujejo v vladni koaliciji, ampak je minister za notranje zadeve želel policistom olajšati tako imenovano inkasanstvo. To pa pomeni, da bi bila reforma prekrškovnega prava iz leta 2003 odveč, saj bi ta zakon prekrškovne postopke zopet premaknil nazaj na sodišča. V domeno podobnih nesprejemljivih rešitev je sodil tudi predlog, po katerem bi se lahko zakonska zveza sklenila tudi samo pred verskim uslužbencem in bi bila enako veljavna, kot če bi bila sklenjena pred matičarjem oziroma pooblaščencem oziroma županom. Nekateri so bili namreč mnenja, da gre za nepotrebno administrativno in tudi finančno obremenitev mladoporočencev. Najbrž ni odveč pripomniti, da bi slednja rešitev posegla v ustavno določen odnos med verskimi skupnostmi in državo. 7. člen Ustave namreč pravi, da so država in verske skupnosti ločeni, 53. člen pa navaja, da se zakonska zveza sklene pred pristojnim državnim organom. Samo trenutek. V Poslanski skupini nepovezanih poslancev se strinjamo, da je odprava pretirane birokratizacije koristna in pozdravljamo vsako odločitev, ki bo poenostavila upravne postopke. Žal pa ugotavljamo, da ta vlada v megazakone, kot je ta, vključuje marsikaj, kar vanje ne sodi, ali pa to dela na napačen način in brez upoštevanja ključnih deležnikov. V poslanski skupini bomo pozivu enega od socialnih partnerjev prisluhnili, zato predloga zakona, kljub temu da so bile za nas nekatere najbolj sporne rešitve izključene, ne bomo podprli. Hvala